Poštovane kolegice i kolege možemo početi sa radom. Raspravit ćemo - Izvješće o korištenju pretpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2013. godine. Izvješće je dostavila Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta ste primili. Raspravu su proveli Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije, Odbor za financije i državni proračun i Odbor za lokalnu i područnu regionalnu samoupravu. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagateljice dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Izvolite doktore Jakša Puljiz, zamjenik ministra regionalnog razvoja i fondova EU. Izvolite.

Vlada Republike Hrvatske obvezna je Hrvatskom saboru podnositi redovita šestomjesečna izvješća o korištenju pretpristupnih programa pomoći EU. Izvješće koje je pred vama o korištenju pretpristupnih programa pomoći za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2013. obuhvaća ključne podatke o provedbi 1, 2, i 5 komponente pretpristupnog programa te o statusu provedbe strukturnih instrumenata EU Republici Hrvatskoj u okviru operativnih programa za programsko razdoblje 2007.-2013. Izvješće također donosi informacije o aktivnosti za korištenje europskih strukturnih investicijskih fondova za programsko razdoblje 2014.-2020. I ubuduće ćemo na taj način strukturirati naše izvješće, da ona obuhvaćaju i strukturne instrumente za razdoblje 2007.-2013., za razdoblje 2014.-2020., kao i naravno pretpristupne programe IPA. Ukupno stanje provedbe, ugovaranja i plaćanja programa IPA i operativnih programa financira ih strukturnim instrumentima EU, dopustite malo detaljnije detaljnije obrazloženje. Ukupno ugovorena sredstva EU na dan 31. prosinca 2013. iznosila su 559, 47 milijuna eura, odnosno 44% ukupnog iznosa koji je Hrvatskoj dodijeljen na raspolaganje, a koji iznosi 1,25 a odnosi se na vremensko razdoblje od početka provedbe programa IPA-e te uključuje alokacije strukturnih instrumenata za razdoblje 2007.-2013., odnosno za prvih šest mjeseci članstva. U izvještajnom razdoblju krajnjim je korisnicima i ugovarateljima plaćeno ukupno, isplaćeno 76,6 milijuna eura, dakle u ovom šestomjesečnom razdoblju. Taj iznos predstavlja 20% ukupno plaćenoga iznosa dosada, a taj iznos predstavlja 371 milijun eura. Odnosi se na početak, dakle od početka programa, provedbe programa IPA-e. Dakle, ukupno je do 31. prosinca 2013. godine isplaćeno 66% ukupno ukupno ugovorenog iznosa svih komponenti i programa IPA-e i operativnih programa od početka njihove provedbe. Kada govorimo o ukupnom stanju provedbe i trošenja sredstava vidljiv je nastavak pozitivnoga trenda iz prethodnih izvještajnih razdoblja. Valja napomenuti da u prikazu usporednih podataka o statusu ugovaranja, plaćanja i doznačenosti sredstava od strane Europske komisije, alokacije uzimane u obzir za predmetno izvještajno razdoblje obuhvaćaju i one dodatne alokacije koje niste mogli vidjeti u prethodnim izvještajnim razdobljima budući da nisu bile dostupne. Što znači da se sa svakim novim izvještajnim razdobljem iznos raspoloživih sredstava iz europskih fondova stavlja na raspolaganje Republici Hrvatskoj povećava. Zbog toga ovi relativni podaci, dakle postotni iznosi međusobno nisu usporedivi. Ali kada se uspoređuju apsolutni iznosi onda podaci za svako dosadašnje izvještajno razdoblje jasno pokazuju trend a koji je itekako pozitivan. Naime, iznos ugovorenih sredstava EU je na kraju 2011. godine ukupno iznosio 267 milijuna eura, na kraju 2012. godine iznosio je 410 milijuna eura, a na dan 30. lipnja 2013. godine iznosio je 506 milijuna eura, dok je na datum 31. prosinca 2013. iznosio 559 milijuna eura, dakle na zadnji datum koji obuhvaća ovo izvješće. Posljednji podaci dostupni prije upućivanja ovog izvještaja na Vladu, od 05. rujna 2014. godine govore da je hrvatska strana ugovorila ukupno 835 milijuna eura, dakle još vrlo značajno povećanje sredstava se dogodilo od 31.12.2013. do 05. rujna 2014. Isti pozitivan pomak vidljiv je i kod izvršenih plaćanja. Na kraju 2011. izvršena su plaćanja ukupno u iznosu od 127 milijuna eura, na dan 31. prosinca 2012. plaćeno je ukupno 238 milijuna eura, a na kraju lipnja 2013. 295, na 31.12.2013. plaćeno je ukupno 371 milijun eura. Zadnji podatak za 05. rujna govori da je plaćeno 458 milijuna eura. Što se tiče pojedinih komponenti, dakle vrlo kratko, IPA komponentna 1, ona obuhvaća nacionalni program, zatim program nuklearna sigurnost i članarine za programe Unije. U okviru spomenute komponente ugovaraju se godišnje lokacije te u izvještajnom razdoblju u tijeku je bilo ugovaranje za programsku godinu 2010. koje za tu programsku godinu na 31. prosinca 2013. iznosilo 66,68% dodijeljenih sredstava, dakle 66,68% dodijeljenih sredstava je ugovoreno. Nadalje nastavljeno je ugovaranje … programa za programsku godinu 2011. koje je iznosilo 3,85% dodijeljenih sredstava. Ukupno za cijelu IPA komponentu 1 napredak ugovaranja i plaćanja u odnosu na zadnji dan prethodnog izvještajnog razdoblja, to znači 30. lipanj 2013., iznosio je 7,5 milijuna eura novougovorenih sredstava i 12 milijuna eura novo isplaćenih sredstava u 6 mjeseci. IPA komponenta 2, u okviru prekograničnih programa sa državama nečlanicama EU za godišnje lokacije 2007. te transnacionalne programe za godišnje lokacije 2007. – 2009., na zadnji dan izvještajnog razdoblja status ugovorenosti se kreće od 65,8% kod prekograničnih programa sa Republikom Srbijom do 71,29% za program Hrvatska-BiH. program Hrvatska-BiH. Isplaćenost ugovorenih sredstava kreće se od 69,5% do 74,7%. Stope ugovaranja i trošenja sredstava u okviru transnacionalnih programa, Mediteran i jugoistočna Europa, također se kreću od 87,7% za program transnacionalne suradnje jugoistočna Europa do 96,7% za program transnacionalne suradnje što se tiče ugovorenosti. Što se tiče isplaćenosti, kreće se od 82,8 do 83,2. Najveći napredak je vidljiv kod programa IPA jadranska prekogranična suradnja gdje je novougovoreno 13,3 milijuna eura. Komponenta 5, ruralni razvoj, do kraja izvještajnog razdoblja u komponenti 5 ugovoreno je ukupno 72 milijuna eura od ukupno dodijeljenih 129,9 za razdoblje 2007. - 2013. Ukupna isplaćenost do sada 33,34 milijuna eura. eura. Sa tim sredstvima je do sada financirano 350 projekata u programu ruralnoga razvoja. Ulaganje iz ove komponente IPA-e vrši se u poljoprivredno prerađivačku industriju, osnovnu ruralnu infrastrukturu te ostale gospodarske djelatnosti i aktivnosti unutar ruralnih područja RH. U izvještajnom razdoblju odobrena su 4 operativna programa od strane Europske komisije. To su operativni program promet 2007. - 2013., zaštita okoliša 2007. - 2013., regionalna konkurentnost i i razvoj ljudskih potencijala, također vremensko razdoblje 2007. - 2013. Odobrenje tih programa RH je stavljeno na raspolaganje dodatnih 449,4 milijuna eura iz sredstava europskog fonda za regionalni razvoj, europskog socijalnog fonda i kohezijskoga fonda. Ukupno ugovorena sredstva za operativni program promet, zaključno sa 31. prosincem 2013. iznose 79,8 milijuna eura što predstavlja 33,7% dodijeljenih sredstava. Od toga je ukupno isplaćeno 53,6 milijuna eura, odnosno isplaćeno je 67% ugovorenih sredstava. U izvještajnom razdoblju imamo 10,86 milijuna eura ugovorenih sredstava, odnosno 30,1 milijun eura isplaćenih sredstava. Na zadnji dan 2012. godine, 2013. 2013. godine ugovoreno je 64,58 milijuna eura dok je plaćeno 31, ispričavam se, na zadnji dan 2012. godine imali smo stanje ugovorenosti 64,6, a a isplate 31,5 što ukazuje kako je u 2013. godini novougovoreno 15 milijuna eura, a plaćeno 22 milijuna eura. U okviru ovog operativnog programa najznačajnija ulaganja su u željezničku infrastrukturu. Također u izvještajnom razdoblju objavljena su 3 poziva za dostavu projektnih prijedloga, jedan poziv za projekt modernizacije željezničke infrastrukture, a 2 za projekt rekonstrukcije postojeće izgradnje drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo-Križevci. Nadalje, objavljena su 3 poziva za nadmetanje, od kojih 2 za projekt puna implementacija riječnih informacijskih servisa na rijeci Savi, implementacija tzv. riječno informacijskog sustava i jedan za projekt izgradnje rekonstrukcije južne obale luke Osijek, tehnička pomoć za pripremu projektne U okviru … tehnička pomoć, u drugoj polovici 2013. objavljen je poziv za dostavu projektnih prijedloga namijenjen tijelima u sustavu upravljanja i kontrole operativnog programa promet. Što se tiče operativnog programa zaštita okoliša, ukupno ugovorena sredstva iznose 96,29 milijuna eura, što čini 34,26% dodijeljenih sredstava pri čemu je ukupno na dan 31. prosinca 2013. plaćeno 40,5 milijuna eura iz sredstava EU, odnosno isplaćeno je 42,09% ukupno ugovorenih sredstava iz fondove EU. Samo za podsjetnik, na zadnji dan 2012. godine ukupno je bilo ugovoreno 57 milijuna eura, a plaćeno 20,9 milijuna eura, što znači da je u ovom … programu tijekom 2013.ugovoreno 39,3 milijuna eura novih projekata, a isplaćeno je 19,6 milijuna eura za već ugovorene projekte. Najznačajnija područja ulaganja su gospodarenje otpadom i gospodarenje vodama odnosno sustavi za vodoopskrbu, pročišćavanje i odvodnju otpadnih voda. U izvještajnom razdoblju u tijeku su natječajni postupci za dva preostala natječaja za nabavu opreme za završetak gradnje županijskih centara za gospodarenje otpadom Marinštine i Kaštijun te je obavljen natječaj za 4 ugovora za projekt poboljšanje vodne infrastrukture u Osijeku u Osijeku i ugovor za nadzor za projekt Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča. Također objavljen je i poziv za … projektnih prijedloga za projekt Vukovar Sustav vodoopskrbe i odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda te su dostavljene projektne prijave od strane vodno komunalnog poduzeća. Također za projekt Čakovec Sustav vodoopskrbe i odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda objavljen je poziv za dostavu projektnih prijedloga za vodno komunalno poduzeće. Operativni program regionalna konkurentnost, zaključeno sa 31.prosincem 2013.godine ugovoreno je 65,8 milijuna eura sredstava EU odnosno 35% ukupno dodijeljeno sredstava za ovaj operativni program, a isplaćeno je 45 milijuna eura. To znači 68,5% ugovorenih sredstava je do sada isplaćeno. Na zadnji dan 2012.godine ugovoreno je bilo 46,67, a plaćeno 28 milijuna eura što znači da je 2013.novougovoreno 19 milijuna a isplaćeno 17,1 milijun eura sredstava iz fondova EU. U okviru ovog operativnog programa sredstva se ulažu u jačanje razvojnih potencijala slabije razvijenih područja, te u jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva gdje su korisnici mala i srednja poduzeća. U izvještajnom razdoblju objavljeni su sljedeći natječaji, poziv za dodjelu besplatnih sredstava za razvoj poslovne i turističke infrastrukture, te poziv za dostavu projektnih prijedloga za povećanje gospodarske aktivnosti konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, zatim razvoj istraživačke strukture na Kampusu Sveučilišta u Rijeci, te priprema zalihe infrastrukturnih projekata za razdoblje 2014.-2020.za područje znanosti, istraživanja i razvoja. Do kraja 2013.za operativni Program Razvoj ljudskih potencijala je ukupno ugovoreno 70,6 milijuna eura sredstava EU što čini 46% dodijeljenih sredstava za razdoblje 7-13. Ukupno je isplaćeno 54,4 milijuna eura odnosno 77% ugovorenih sredstava. U 2013.godini novougovoreno u okviru ovog operativnog programa novougovoreni izvor sredstava je 27,4 milijuna eura, a isplaćeno je u izvještajnom razdoblju odnosno u 2013. 20,35 milijuna eura sredstava EU. U okviru operativnog Programa za Razvoj ljudskih potencijala financiraju se projekti namijenjeni poboljšanju pristupa zapošljavanju i uključivanju u tržište rada, potpora skupina u nepovoljnom položaju, unapređenje ljudskog kapitala te jačanje uloge civilnoga društva. U izvještajnom razdoblju … pet koja se odnosi na jačanje civilnoga društva. Bili su otvoreni natječaji za sljedeće programe dodjele bespovratnih sredstava, jačanje socijalnog dijaloga, jačanje regionalnih i lokalnih struktura za podršku razvoja razvoja civilnoga društva, podrška organizacija civilnog društva u području zagovaranja i motivacije za socijalno isključene skupine, te podrška programima organizacije civilnoga društva aktivnih u području volonterstva na jačanju gospodarske i socijalne kohezije. Jedan od najvažnijih pokazatelja uspješnosti korištenja fondova kada govorimo isključivo sa aspekta iskorištenosti su podaci o automatskom opozivu, to je vraćanje sredstava u proračun EU zbog neugovaranja odnosno neutrošenosti sredstava u propisanim rokovima. I u 2013.kao i prethodne dvije godine je zabilježen opoziv neutrošenih sredstava, ali u 2013.je taj iznos višestruko smanjen te se odnosio samo na petu komponentu programa IPA-e odnosno na komponentu Ruralni razvoj. Automatski opoziv dakle vraćanje sredstava je iznosilo u komponentni pet 7,44 milijuna eura sredstava EU. Usporedbe radi automatski opoziv IPA sredstava u 2011.iznosio je 39,8 milijuna eura, u 2012. 17,9, a u 2013. kao kao što je navedeno 7,44 milijuna eura. Što se tiče nepravilnosti, glede postupaka otvaranja i zatvaranja slučajeva nepravilnosti u izvještajnom razdoblju primljena su 4 nova slučaja nepravilnosti. Dva slučaja u komponenti 2 programa IPA-e i jedan slučaj u operativnom Programu Zaštita okoliša i jedan slučaj u operativnom programu Razvoj ljudskih potencijala. Zaključno sa 31.prosincem 2013.uslijed utvrđenih nepravilnosti ukupno izvršen povrat u iznosu od 0,88 milijuna eura. Nepravilnosti se odnose na povrede pravila javne nabave i nepoštivanje ugovornih obveza poput nedostatne nepotpune dokumentacije, sukoba interesa u postupcima javne nabave, neprihvatljivih troškova itd. Što se tiče pripreme za korištenje EU fondova nakon 1.srpnja 2013.godine, od dana 1.srpnja 2013.godine u RH započelo razdoblje korištenja strukturnih instrumenata u okviru sustava upravljanja i kontrole korištenja instrumenata koji su utvrđenim Zakonom u uspostavi institucionalnog okvira. Tijekom postupka procjene usklađenosti sustava, slijedom zaprimanja preliminarnih revizijskih nalaza i preporuka Agencije za reviziju sustava provedbe EU koja ima svojstvo tijela za reviziju radilo se na unapređivanju zajedničkih nacionalnih pravila kao temeljnog okvira za upravljanje i korištenje EU fondova, te su na temelju zajedničkih preporuka od strane agencije isti izrađivani i dorađivani kroz tzv. priručnike o postupanju koje su obvezni za sva tijela uključeno u sustavu upravljanje i korištenje EU fondova. Tijekom studenog i početkom prosinca 2013. Europska komisija obavijestila je nadležna tijela o svojim primjedbama i preporukama vezano za usklađenost sustava upravljanja kontrole za sva 4 spomenuta sva 4 spomenuta operativna programa za razdoblje 2007.-2013. Jedina primjedba koja je stigla od strane revizora Europske komisije odnosila se na status razvijenosti informatičkoga sustava tzv. MIS sustav za upravljanje informacijama, za praćenje i upravljanje EU fondovima a koji …/Govornik se ne razumije./… revizora u to vrijeme nisu bile razvijene sve funkcionalnosti toga Provedbi preporuke Europske komisije pristupilo se odmah te su u prosincu 2013. odrađene dodatne aktivnosti razvoja relevantnih modula sustava za upravljanje informacijama. Rad na aplikaciji završio je u veljači 2014. nakon čega je u travnju dobiveno pozitivno mišljenje Europske komisije na procjenu usklađenosti sustava za provedbu četiri operativna programa 2007./2013., drugim riječima dobili smo akreditaciju koja podrazumijeva da možemo dobiti i refundacije iz proračuna Europske unije. Tijekom druge polovice 2013. godine tijela u sustavu i dalje su bila dužna jačati svoje kapacitete za upravljanje EU fondovima kako bi uspješno odgovorila na izazove U razdoblju od 31. ožujka 2013. do 31. prosinca 2013. putem sporazumnih premještaja zaposleno je 30 službenika za rad na upravljanju EU fondovima dok je u istom razdoblju 46 zaposlenika napustilo institucije. U istom tom razdoblju za navedena upražnjena mjesta raspisani su javni natječaji za prijem u državnu službu odnosno javni natječaj zapošljavanje putem kojih je otvoreno 9 radnih mjesta. Pored toga na dan 31. prosinca 2013. u tijeku su bili javni natječaji za prijem u državnu službu i javni natječaj zapošljavanje putem kojih je otvoreno 12 novih radnih mjesta. Za jačanje kapaciteta tijela u sustavu Republici Hrvatskoj stavljena su prvi puta na raspolaganje sredstva tehničke pomoći putem kojih se sa 85% iznosa iz EU fondova mogu sufinancirati plaće službenika, njihove izobrazbe, službena putovanja, sredstva za rad i drugi prihvatljivi troškovi. Što se tiče zapošljavanja napominjem da je većina zapošljavanja odrađena već ranije u prethodnom izvještajnom razdoblju tako da je ukupno ukupno neto povećanje broja ljudi koji su zaposleni na radu sa fondovima iznosilo 140 osoba. Također trenutno su u tijeku pripreme zapošljavanja novog vala službenika za programsko razdoblje 2014.-2020. Što se tiče aktivnosti za korištenje europskih strukturnih investicijskih fondova u razdoblju .'14.-'20. U izvješću se daje prikaz pripremnih aktivnosti vezano za korištenje europskih strukturnih investicijskih fondova od pripreme strateških programskih dokumenata do aktivnosti za uspostavu novoga sustava za upravljanje i kontrolu. Naime, sukladno višegodišnjem financijskom okviru u ovoj financijskoj perspektivi Republici Hrvatskoj iz proračuna Europske unije je na raspolaganju 10,4 milijarde eura. Od čega za ulaganje u rast i radna mjesta 8,4 milijarde eura, za poljoprivredu i ruralni razvoj 2 milijarde eura, zapošljavanje mladih 66,17 milijuna eura, za instrument za povezivanje Europe 456 milijuna eura te za pomorstvo i ribarstvo 280 milijuna eura. Kada su u pitanju pripremne aktivnosti u izvještajnom razdoblju je nastavljen proces tzv. programiranja odnosno izrade strateških dokumenata. Tijekom prve polovice 2013. godine tematske radne skupine su identificirale razvojne prioritete i potencijale Republike Hrvatske za spomenuto 7-godišnje razdoblje te okvirnu raspodjelu financijskih sredstava po pojedinim prioritetima. Do kraja godine 2013. tematske radne skupine su radile na daljnjoj razradi programskih dokumenata prije svega na partnerskome sporazumu kao krovnom razvojnom dokumentu. Kao što vam je poznato Republika Hrvatska je podnijela Nacrt partnerskog sporazuma Europskoj komisiji na usvajanje 22. travnja 2014. godine, on je vraćen u kolovozu na doradu i sada se očekuje vrlo skoro konačno usvajanje partnerskoga sporazuma. Te naravno operativnim programima, Republika Hrvatska se odlučila za dva operativna programa u razdoblju 2014.-2020. to su operativni program konkurentnost kohezija i operativni programi iz područja učinkovitih ljudskih resursa te treći operativni program koji se odnosi na pomorstvo i ribarstvo, dakle ne odnosi na kohezijske fondove i naravno posebno program ruralnoga razvoja. Što se tiče pripreme projekata. U izvještajnom razdoblju značajan naglasak je stavljen na pripremu projekata posebno u okviru rada posebne radne skupine za EU fondove. Radna skupina se usmjerila na praćenje pripreme i provedbe većih infrastrukturnih projekata koji mogu značajno doprinijeti apsorpciji sredstava te većih shema, dodijele bespovratnih sredstava za vrijednosno, pojedinačno manje projekte. U tom smislu radna skupina je inicirala donošenje zaključka Vlade Republike Hrvatske od 13. lipnja 2103. kojim je zadužena izvještavati Vladu Republike Hrvatske o napretku, pripremi, provedbi 9 velikih pojedinačnih investicijskih projekata i 22 sheme za dodjelu bespovratnih sredstava a koje se pripremaju za sufinanciranje iz alokacija strukturnih instrumenata Europske unije za financijsko razdoblje 2007.-2013. Za svaki od 9 investicijskih projekata te za 22 sheme dodjele utvrđeni su rokovi objave natječaja, ugovaranja i provedbe kako bi se sukladno tim rokovima pratio napredak u dostizanju istih. Od ukupno 9 investicijskih projekata do 11. rujna 2014. godine pokrenuti su postupci javne nabave za 7 projekata. I to za četiri projekta u području vodnoga sektora, to su veliki sustavi Osijek, Poreč, Čakovec i Vukovar te za 2 projekta iz područja željezničke infrastrukture. Rekonstrukcija željezničke pruge Dugo Selo–Križevci te izgradnja nove željezničke pruge za prigradski promet na dionici Gradec-Sv. Ivan Žabno. Te je objavljen također, svi potrebni natječaji za projekt iz područja istraživanja razvoja i transfera tehnologije koji se odnosi na razvoj Kampusa, sveučilišta u Rijeci. Osim toga raspisani su javni pozivi za dodjelu sredstava za sve 22 sheme za dodjelu bespovratnih sredstava. Do sada su potpisani sljedeći ugovori: sustav vodoopskrbe i odvodnje, uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Potpisan je jedan ugovor o uslugama i dva ugovora o radovima vrijedna 48 milijuna eura. Za razvoj istraživačke infrastrukture na Kampusu sveučilišta u Rijeci ugovor za nabavu opreme vrijednosti 23 milijuna eura. Za shemu dodjele bespovratnih sredstava, povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća potpisani su ugovori vrijednosti 30 milijuna eura. Za shemu dodjele bespovratnih sredstava priprema zalihe infrastrukturnih projekata za razvoj 2014.-2020. potpisani su ugovori vrijedni 6 milijuna eura te za shemu dodjele bespovratnih sredstava, izravna dodjela sredstava Hrvatskom zavodu za zapošljavanje ukupne vrijednosti 19 milijuna eura. Sve ostale sheme su trenutno još uvijek u obradi, odnosno ugovori su pred zaključivanjem. Nadalje, nastavno na prethodni zaključak Vlade Republike Hrvatske je sa ciljem praćenja pripreme projekata za programsko razdoblje 2014.-2020. donijela novi zaključak 8. svibnja 2014. kojim su utvrđeni rokovi za novih 16 velikih infrastrukturnih projekata te za novih 13 shema dodjela bespovratnih sredstava. Od ukupno 16 investicijskih projekata trenutno su pokrenuti postupci javne nabave za 5 velikih infrastrukturnih projekata za razdoblje 2004.-2020.i to za jedan projekat iz područja vodnog sektora, to je razvoj vodno-komunalne infrastrukture Županja, jedan za područje jačanja poduzetničke infrastrukture, to je izgradnja i opremanje regionalnog centra za razvoj poduzetničkih kompetencija …, jedan iz područja prometne infrastrukture, to je izgradnja mosta kopno-otok Čiovo sa pristupnim prometnicama. Te su objavljena dva poziva za dodjelu bespovratnih sredstava: shema dodjele bespovratnih sredstava, modernizacija sustava stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta i shema dodjele bespovratnih sredstava za istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranata. Zahvaljujem na pažnji. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospodine zamjeniče, kolegice i kolege. Danas je kraj 10. mjeseca, mi raspravljamo o nečem što se dogodilo 31.12. Mi bi danas trebali raspravljat o onome što je bilo u prvih 6 mjeseci 2014. i u projekcijama i predviđanjima što će se dogoditi do kraja 2014. i naravno sa projekcijama 2015., 2016. i 2017. Međutim, ono što se naprosto može iščitat iz ovih tablica, od milijardu i 300 milijuna u 2013. mi smo govorili samo o 559 milijuna. To su sredstva koja možemo trošit od 2016. Zašto to govorim? Zato što je nama na raspolaganju u 2014. dodatnih 900 milijuna i s obzirom da mi do kraja 2013. nismo ugovorili sve ono što smo trebali definitivno i ovo podvlačim, a 2016. ćemo vidjeti da Hrvatska u 2016. neće moći povući 600 milijuna koji su odobreni zato što Vlada nije napravila svoj posao. To su činjenice od kojih se ne može pobjeći. Odgovor na repliku, zamjenik ministra doktor projekata i grand shema za razdoblje 2007.-2013., kada smo dobili tu prvu veliku alokaciju 450 milijuna eura, govore da su svi natječaji raspisani, većina ugovora je potpisana, ostatak ugovora će se potpisati do kraja godine ili prvi kvartal 2015. i to nam garantira da će sav novac biti povučen do 31. prosinca 2016. godine. Tako da možemo već sad ovdje utvrditi da neće biti povrata sredstava kad govorimo o alokaciji za 6 mjeseci 2013. godine. **Stazić, Nenad (SDP)** Nova replika, poštovana Martina Dalić. Hvala lijepo. Gospodine zamjeniče ministra, upravo radi se o sadašnjem vremenu i u ovoj godini koja nas naravno najviše zanima. Vi ste rekli da je do 30.9. ove godine plaćeno, što bi značilo iz proračuna Europske komisije u hrvatski proračun 458 milijuna eura. podaci o izvršavanju proračuna pokazuju i u njima piše da su pomoći koje su došle iz Europske unije i ušle u proračun milijardu i 500 milijuna kuna, od čega 220 nije nije vezano uz projekte nego je transfer Unije koji je dogovoren tijekom pregovora. Dakle, u proračunu piše da samo milijardu i 300 ili otprilike nešto manje od 200 milijuna eura jesu sredstva koja su u proračun ušla za projekte, za aktivnosti koje se financiraju iz sredstava europskog proračuna. Vi tvrdite 458, pa bih voljela da mi objasnite odakle ova razlika i zašto ustvari sve ono što je komisija Hrvatskoj platila, ako je to stvarno 458 milijuna eura, nije u ovoj teškoj ekonomskoj situaciji usmjereno u projekte, nije usmjereno u poslove i aktivnosti koji bi je mogli umanjiti. Odakle ova razlika? 458 milijuna eura se odnosi na kumulativno ukupan isplaćeni iznos od početka korištenje pretpristupnog programa IPA-e i strukturnih instrumenata 2, 7, 2, 13. To je kumulativni iznos za sve godine. Treća replika, poštovani Branko Bačić. iz ovog izvješća vidljivo kako je prošla godina protekla u aktivnostima oko pripreme strateških dokumenata za korištenje strukturnih fondova. U tom smislu kažete da je Europska komisija vratila u kolovozu prijedlog partnerskog sporazuma kao temeljnog dokumenta za korištenje oko 10,4 milijarde eura do 2020. godine. Bilo je najavljeno da će partnerski sporazum biti potpisan do kraja listopada, no brojni dokumenti na temelju kojih bi se taj partnerski sporazum mogao temeljiti nisu dovršeni. Primjerice nije dovršena Prometna strategija Republike Hrvatske kojom su trebali biti definirani u Republici Hrvatskoj temeljni projekti koji bi bili financirani dijelom iz strukturnih fondova. Na tom tragu je već bilo dosta riječi o Pelješkom mostu. Ministar Dončić je najavio prije godinu dana da će gradnja Pelješkog mosta početi 2015. godine, pa s obzirom da nije napravljena da nije napravljena Strategija prometnog razvoja koja je dokument za operativni program konkurentnosti kohezija i s kojim bi se mogao financirati Pelješki most, s obzirom da nije potpisan i nije još ni dostavljen Europskoj komisiji partnerski sporazum mislite da je ovo jedan, još jedan od bisera ministra Dončića ili će se doista moći početi raditi za mjesec, dva dana. Hvala. Hoćete odgovoriti? Odgovara zamjenik ministra Jakša Puljiz. **Puljiz, Jakša** Dakle, što se tiče naših rokova koje smo iznosili u javnosti vezano za usvajanje strateških dokumenata mi smo apsolutno u roku. Dakle, za partnerski sporazum vrlo brzo ćemo čuti vijesti povratne kad će bit usvojen, to je pitanje tjedna. A druga stvar koja se tiče Strategije prometnog razvitka razvitka Hrvatske ona je, završni nacrt je pripremljen. Ona je pred usvajanjem, tako da oba dokumenta idu paralelno i to je jako dobro. A što se tiče same početka gradnje Pelješkoga mosta on ovisi o nizu faktora, ali sigurno da je izvedivo upravo to što je ministar Dončić rekao da u 2015. započnu radovi. Naravno, tu je jedan veliki ali, a taj se zove javna nabava. Hvala lijepo. Uvaženi gospodine Jakša Puljiz, naime tijekom svog izlaganja govorili ste o kapacitetima i jačanju kapaciteta jedinica lokalne i regionalne uprave. Bojim se da onda moraju sjesti ministar Grčić i ministar Lalovac, jer najavljene izmjene poreza na dohodak ubit će jedinice lokalne i regionalne uprave i neće imati kapaciteta u idućoj godini. Vi imate situaciju u jedinicama lokalne uprave ili regionalne uprave da su neke jedinice iscrpljene i da nemaju više mogućnosti i predfinanciranja i financiranja projekata. Osječko-baranjska županija je bila lider godinama. Upravo ste i vi malo prije spomenuli projekat koji sam radio četiri godine, a to je projekat pročišćivača i kolektora u Osijeku vrijednog 72 milijuna eura. Prema tome, mora se iznaći sredstva jer tu se od kune pravi 15 kuna i upravo tu se vidi šansa za građevinsku operativu i povlačenje sredstava za Republiku Hrvatsku. No, isto tako, zaboravili ste na regionalnu konkurentnost ili nekonkurentnost sa osvrtom ne ovo što je bilo prošle godine, nego 2014. do 2020. jer nećemo imati svi istu šansu i istu mogućnost povlačenja sredstava. Prema tome, Slavonija i Baranja i projekti iz Slavonije i Baranje mora se za njih pronaći sredstva jer upravo zbog te regionalne konkurentnosti, zbog stupnja razvijenosti moramo pružiti mogućnost da svi oni koji su vrijedni, koji rade, imaju mogućnost doći do sredstava, tj. da mogu imati za učešće i realizaciju pojedinih projekata, a to u ovoj situaciji i onome što se predviđa za jedinice lokalne uprave u idućoj godini neće bit moguće. I posljednja replika poštovani Branko Hrg. **Hrg, Branko (HSS)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Gospodine zamjeniče ministra, neka pojašnjenja mala samo vezano na samo izvješće. Dakle, izvješću nedostaju jasne definicije nekih pojmova koji se koriste u cijelom dokumentu i čini se da nemaju u svakom kontekstu u kojem su korišteni isto značenje. Pojam dodijeljena sredstva, da li taj pojam podrazumijeva alocirana sredstva, odnosno sredstva namijenjena za RH iz proračuna EU. Ugovorena sredstva, taj pojam ugovorena s kim? S krajnjim korisnicima i da li su to samo ugovorena sredstva EU ili ugovorene vrijednosti projekata uključujući i vlastito učešće. To je jedna stvar. Druga stvar. Spominjali ste projekte pruga Dugo Selo – Križevci, rekonstrukcija i spominjali ste izgradnju novog pružnog kolosijeka Sveti Ivan Žabno – Gradec. Obzirom da ste vi to sami spomenuli da li mi možda možete dati odgovor na pitanje što je sa drugim pružnim kolosijekom Dugo Selo Križevci za koje imam pismeni odgovor od resornog ministra gospodina Hajdaša Dončića da će do kraja godine biti ugovoren taj posao, posao, tj. proveden javni natječaj i vjerojatno sklopljen ugovor i da će također negdje krajem 2014. godine biti sklopljen ugovor sa izvođačima radova za Gradec – Sveti Ivan Žabno. li je ova pruga Dugo Selo – Križevci – drugi pružni kolosijek negdje u međuvremenu nestala jer je jedanput natječaj bio raspisan pa je onda poništen i sada vi u ovom svom izvješću u pripremi projekata to više ne spominjete. Pa ako imate odgovor na to pitanje dosta je važno i za onaj kraj naravno područja Križevaca i dalje da čujemo što se s tim projektom događa. Što se tiče zadnjeg, dakle natječaji su u tijeku. Radi se o dvostupanjskoj javnoj nabavi. Prvi stupanj je odrađen, sad je u tijeku dakle drugi stupanj odabira izvođača za oba projekta i Sv. Ivan Žabno – Gradec i Dugo Selo Križevci i zajedno je moguće da se, mi se nadamo do kraja godine dogodi taj izbor izvođača. Ako ne u prosincu, onda možemo govoriti o siječnju 2015. godine, ali to je sad već posve izgledno. No, nadam se samo da žalbeni

podaci koje imate u izvješću se odnose isključivo na EU fondove. Dakle, ne govorim uopće o vlastitom učešću. Naravno da su ukupne vrijednosti ugovorenih projekata veće, ali izvješće je strukturirano na način da samo govori što se događa sa sredstvima koje je Europska unija dala na raspolaganje Hrvatskoj, tako da ukupna vrijednost projekata je bitno veća, jer ovim svim sredstvima treba dodati i lokalno, odnosno nacionalno učešće koje otprilike iznosi dvadesetak Što se tiče definicija, dakle dodijeljena sredstva to su ona sredstva koja su zaista stavljena Hrvatskoj na raspolaganje. Dakle, svake pojedine proračunske godine. Što se tiče ugovorenih sredstava to se odnosi na podatke gdje su ili odobrena sredstva pojedinim nositeljima kao što je HŽ infrastruktura za pojedine projekte ili se odnosi na podatke o sklopljenim ugovorima za tzv. sheme dodjele bespovratnih sredstava. Dakle, u onom trenutku kada su sklopljeni ugovori za korisnike tih grand shema onda se taj iznos računa kao ugovoreni iznos. Isto tako je kod infrastrukturnih projekata. Kod infrastrukturnih projekata teoretski, dakle kako Europska komisija vodi te podatke mi bi mogli samim datumom dodjele sredstava HŽ infrastrukturi i ta sredstva računati kao ugovorena. Međutim, mi ih računamo kao ugovorena onda kad ona budu ugovorena sa onim izvođačem radova. Jer to je zapravo realno. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Prvo u ime klubova. U ime kluba HDZ-a govorit će poštovani Zvonko Milas. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospodine zamjeniče, kolegice i kolege. Pa na ovako prezentiranom izvješću od strane gospodina zamjenika hrvatska javnost bi mogla zaključiti da je situacija s povlačenjem sredstava iz europskih fondova više nego dobra, jedino vjerojatno nikom nije jasno zašto nam je svaki dan sve gore. Na početku pa složio bih se odmah s onim što je rekao gospodin Šuker koji je rekao kako ovo izvješće, kao uostalom i većina aktivnosti koje provodi Hrvatska vlada u ovom području, kasni. Kraj listopada mi razgovaramo o nečemu što se dogodilo već prije više od godinu dana umjesto da smo već ovdje raspravili ili da raspravljamo o onom što nam slijedi i što nam dolazi, dakle što će biti do konca ove godine, odnosno u godinama koje su pred nama. Isto tako i kod prethodnog izvješća ono što je mene fasciniralo, dakle jedan sveprisutan fenomen je da se podaci zbog proklamirane neusporedivosti prikazuju uvijek na drugačiji način. Tako dakle na stranici 6. nalazimo da se sada podaci prikazuju u apsolutnim iznosima, a ne u postocima jer su oni iz prošlog izvještajnog razdoblja takvi da se ne mogu usporediti u postotnom prikazu. Uvjeren sam da se numerički podaci uvijek mogu egzaktnije prikazati i usporediti i meni se čini da to sve radi pa recimo Vlada namjerno upravo zato što su pokazatelji toliko loši i da nam je što veći problem egzaktno ih prikazati odnosno shvatiti. Kad pogledamo tablicu 2. gdje se prikazuje koliko je kumulativno učinjeno dosada vidimo da od 1,3 milijarde koje trebaju biti potrošene do konca 2016. godine, na koncu 2013. imamo ugovoreno 559 milijuna eura, odnosno manje od 50%. Dakle, tri godine za ugovaranje, provedbu i kompletne isplate preko 700 milijuna. Ne znam kako ćemo to riješiti, a da ne govorim o onome što dolazi za sredstva iz 2014., dakle 900 milijuna eura koji trebaju biti potrošeni do kraja 2017. godine. Također, u tablici 1. koja pokazuje koliko je učinjeno u ovom izvještajnom razdoblju vidimo da je u drugom polugodištu 2013. RH na račun dobila 53,6 milijuna eura. Istovremeno je iz našeg u europski proračun uplaćeno 240 milijuna eura, a predujam od 150 milijuna koji je trebao biti isplaćen do kraja 2013. nije tada sjeo na naš račun jer sustav nije bio spreman za rad s europskim fondovima. Dakle, ovih 53,6 milijuna eura to su IPA sredstva i za njih nije bilo obveze uplate u proračun a iz fondova nismo dobili ništa. Nula kuna za razvoj, nula kuna za rast, a 240 milijuna kuna u europski proračun. Mislim da ne treba naglašavati koliko je to poražavajuće i da to dovoljno govori o sposobnosti Vlade. S tehničke strane ovog izvješća gledajući ga, a pošto mislim da oporba mora biti konstruktivna, da mora davati konstruktivne prijedloge, ja bih dao jedan. Po meni trebalo bi kompilirati tablicu 1. i 2. i da se u njoj može iščitati sljedeće: koliko je ukupno sredstava europskih fondova dostupno u svakoj pojedinoj komponenti za izvršiti isplate, koliko je ukupno ugovoreno do kraja ovog izvještajnog razdoblja, dakle zajedno od početka do kraja kada izvještavamo, i koliko je to posto od ukupnog. Koliko je od toga ugovoreno točno u ovom 6-mjesečnom razdoblju i koliko je sveukupno plaćeno do kraja ovog izvještajnog razdoblja, dakle od početka do kraja, odnosno koliko je u ovom tom razdoblju. I na koncu kratka i jasna objašnjenja zašto nešto nije ugovoreno, zašto nešto nije plaćeno kako bi sve znali. Tako će stvari biti jasnije onome tko gleda izvješće koje je vrlo, vrlo komplicirano. Naravno da to ne ide u prilog Vladi jer razjašnjavanje pokazatelja koji govore o neučinkovitosti i usporavanju sigurno im nije dobrodošlo. A to je evidentno kako u ovom izvještajnom razdoblju tako i za cijelog mandata. Čak mi se činilo pošteno, vidjeli smo na stranici 5. ovog izvješća gdje Vlada govori da je do pada od 12,82% od doznačenih sredstava od strane Europske komisije u ovom razdoblju došlo jer nije bilo moguće doznačiti sredstva za troškove prijavljene od 1. srpnja 2013. sve do dobivanja akreditacije, a za koju pak znamo da je kasnila iz razloga bizarnih od softvera do drugih posve nejasnih. I to bi možda čovjek i shvatio kao evo Vlada konačno preuzima odgovornost, pad dinamike gotovo 13%, možda su shvatili da nekad u nekim stvarima treba zaista priznati greške. Međutim, naravno na kraju izvješća brže bolje vidimo da je komisija u reviziji gledala ne samo kako je posložen sustav nego zamislite gleda i njegovu funkcionalnost, njegovu učinkovitost. Kakva je to komisija! Dakle, smatram da se ne može tražiti opravdanje u tobožnjim promjenama raspoloženja u komisiji jer pokazatelji su ama baš za sve komponente loši. A konačnu bilancu, napominjem, to sam rekao i prošli put za cijelu IPA-u, moći ćemo vidjeti točnu 2018. godine. Međutim, ne možemo ne primijetiti negativne trendove u iskorištavanju europskih fondova za vrijeme ove Vlade. Gledajući tablice lako je uočiti da je cijelo stanje apsolutno loše, a recimo cijela treća komponenta, dakle i operativni program, promet, zaštita okoliša, regionalna konkurentnost, dosada je tek nakon trećine ugovorenih sredstava a negdje i oko 20 do 25% plaćenih sredstava korisnicima odnosno u tom iznimno važnom području pokazatelji su najgori dok su najbolji u prekograničnoj suradnji o čemu je nešto i govorio gospodin zamjenik. Ali moramo naglasiti, premda bitna,da su tamo sredstava ipak najmanja. Zašto je to tako pokušao sam saznati u izvješću, čemu je razlog da su pokazatelji takvi, međutim jednostavni nisam ih našao pa bih možda bilo dobro da nam zamjenik ministra i to malo pojasni. Htio bih pitati kako ide projekt rekonstrukcije i elektrifikacije željezničke pruge Vinkovci-Vukovar. Budući su izvještajem o razdoblju prihvatili da je potpisan ugovor za pripremu projektne dokumentacije, a kako je prošlo 9 mjeseci od izvještajnog razdoblja zanima me kakvo je stanje sada, odnosno je li dokumentacija gotova i kada se kreće dalje. Također sustav odvodnje koji je zamjenik spominjao, i pročišćavanje otpadnih voda Grada Vukovara vrijedan 47,8 milijuna eura prema akcijskom planom iz pregovora trebao je biti obavljen do kraja 2012., a mi u ovom izvješću vidimo da je tek objava poziva za dostavu projektnog prijedloga. Naravno da me zanimaju i svi drugi projekti u drugim krajevima Hrvatske, ali moram pitati posebno jer mislim da se kod takvih projekata naglasak ipak može staviti na ovaj slavonski kraj jer znamo da su u nepovoljnijoj situaciji, posebice i zbog budućnosti koja ih čeka a sve zbog podjele na dvije nuc regije. No, sada nije tema o tome, možemo drugi put. Isto tako vidim da projekti u gotovo svim komponentama zapravo kasne, podaci oko toga su jasni i vidljivi i inače, ali evo i u ovoj izvješću. A što se tiče budućih kretanja o važnoj temi pripreme Republike Hrvatske za korištenje preko 11 milijardi eura u sedmogodišnjem razdoblju čija je prva godina već pri kraju, tome su posvećene svega 3 stranice dokumenta od 125 stranica. To isto puno govori. Dakle, Vlada predaje Europskoj komisiji strateške dokumente u kojima detaljno na stotinama, odnosno tisućama stranica opisuje za što će se gotovo čitav jedan hrvatski proračun trošiti tijekom sljedećih sedam godina, a Hrvatski sabor dobija samo tri stranice. Nitko u Hrvatskoj nije jasno upoznat sa sadržajem strateških dokumenata ali eto bit će jačanje administrativnih kapaciteta, naravno na uvijek aktualan način. Naime, u ovoj velikoj nezaposlenosti znamo da se jedino za potrebe iskorištavanja europskih fondova moglo legitimno zapošljavati u javnoj službi. Tako je u 2013. zaposleno 165 djelatnika, vjerujem da je i u 2014. dosada još blizu toliko što nas dovodi do brojke oko 300 djelatnika. Naravno sve tobože zato što komisija želi da mi izradimo analizu radne opterećenosti po kojoj ispada da nam treba još jako puno ljudi u tom djelu sustava zbog preklapanja dviju financijskih perspektiva. Stalno ponavljam da je u javnoj upravi Republike Hrvatske ima preko 250 tisuća ljudi i da bi se sigurno našli neki koji bi se za te potrebe mogli prekvalificirati. Zašto se ne radi na tome da se privatnom sektoru omogući zaposliti 300 novih ljudi, a paralelno s tim samo Ministarstvo europskih fondova ima javnu nabavu za usluge čitanja novina, dakle praćenja medija od 60 tisuća kuna, slaganja arhivske građe 120 tisuća kuna i razne slične javne nabave. Ne znam zašto bar tu ne uskoče neki od postojećih zaposlenika, valjda ministarstvo je pomislilo da je to recimo način kako se pomaže privatnom sektoru. Na koncu ispast će da hrvatski privatni sektor može samo uspjeti onda ako mu usluge plaća Ministarstvo regionalnog razvoja. I po tisućiti put što je s programom 2014.-2020., kada će biti odobreni? Najavljeno je da će to biti, da je to trebalo biti u rujnu, da je trebalo pristići mišljenje komisije, ali valjda će i to stići jednog dana. Na kraju moram primijetiti da je cijeli ovaj pristup europskim fondovima prilično zrakoprazan. Naime, tu se dobiju neke tablice, Vlada govori kako radi super, jel valjda tako mora govoriti iako sumnjam da i sami već u to vjeruju, mi kažemo da to nije super, da je realno stanje sve gore i onda svi odemo doma. A izvješće jasno ukazuje na slabosti sustava, loša i spora provedbe, loše pripreme za razdoblje 2014.-2020., nema dovoljno natječaja, a kad ih ima loše su kvalitete koji otvaraju prostor za nepravilnosti i buduće financijske korekcije od strane Europske komisije. Hrvatska je u proceduru prekomjernog deficita, u postupku makroekonomskih neuravnoteža i ima šansu iskoristiti europske fondove, bespovratna sredstva uložiti u poduzetničke projekte, u projekte lokalnih jedinica, u znanstvena istraživanja i u tehnološki razvoj i sve to Vlada propušta, odgađa za budućnost. Istovremeno kao država članica uplaćujemo sredstva u europski proračun, svaki mjesec 40 milijuna eura a trebali smo koristiti preko 100 milijuna eura mjesečno. Daleko je Vlada od takvih rezultata, i zato nas sigurnim koracima vodi do gubitka od milijardu eura u 2016. i 2017. Ponadao sam se da će bar kod ovog izvješća ako ništa drugo priznati i preuzeti odgovornost od kašnjenja akreditacije za osporavanje i za sve drugo što nije kako treba. Međutim, ili to ne razumiju ili misle da na nekoj funkciji treba smo govoriti kako nešto radiš super i ne preuzimat odgovornost kad nešto nije dobro. Hvalisanjem dakle prikriva se nerad i poražavajući rezultati, a dobro korištenje europskih fondova važno je za rast i razvoj Hrvatske, za našu budućnost i tu nema mjesta niti marketingu, niti politikantstvu.

pa ovo izvješće i ovo što ste vi govorili najbolje pokazuje zašto ministri financija ovoj Vladi govore o EU kako trošku. Iz jednog jednostavnog razloga, mi smo morali uplatiti ono što smo uplatili, resorno ministarstvu koje je trebalo pripremiti i povući sredstva iz EU fondova nije to napravilo. I jučer u izvješću o izvršenju državnog proračuna za 6 mjeseci prošlo je nezapaženo da je rečeno da od 4,5 milijarde u prvih 8 mjeseci je povučeno samo 1 milijarda i 200. I ono što je vrlo bitno ovdje reći, jer ovdje se kroz postotke, pa kroz realne iznose, nominalne iznose želi zamagliti neke stvari. Ovdje ako neke stvari ne govorite o nekom vremenu naprosto nećete ih povući u datom momentu. I ponavljam, i danas ću cijeli dan to ponavljati, zbog toga što Vlada kasni sa ugovaranjem samo u operativnom programu prometa ćemo u 2016. izgubiti 100 milijuna eura. To je 100 milijuna, ako želimo te projekte napraviti, eura više deficita u državnom proračunu. Jel ovo sve što se može isfinancirati iz ovoga tu je manji trošak i manji deficit državnog proračuna, manje opterećenje poreznih obveznika i nemojmo se zavaravati, kolegice i kolege, pa čak i neke ugovore o kojima je zamjenik ministra govorio, kolega Milas, trebali su biti potpisani u 1., 2. mjesecu 2013., potpisani su u 11., 12. mjesecu 2013. i tu možemo govoriti o 3 projekta koja su od neprocjenjive važnosti za 3 jedinice lokalne samouprave,

Dakle, ono što sam rekao, prvo ovo izvješće je za cjelokupnu javnost vrlo teško, vrlo složeno, vjerujem i za nas saborske zastupnike. u kontaktu s ljudima koji pitaju i razgovaraju o europskim fondovima na jedan sasvim prizeman i kako bih rekao, plaćen način, i njima je isto jasno da članarina koju smo mi do sada uplatili u europski proračun, veća nego ono što smo do sada povukli i sve govori. Dakle, Vlada apsolutno u ovom trenutku ne zna što čini ne znam gdje ćemo završiti na taj način. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Druga replika, poštovani Ivan Grubišić. Želim nešto reći o našim predrasudama povodom ove rasprave, našim mitovima i našim brzim zaključivanjima, a zaboravili smo vlastite resurse, bilo kao radnika, bilo kao strojeva gdje smo mogli puno više učiniti ne očekujući od Europe da će nas ona izvući iz krize. Kad ovo govorim onda smatram da bismo mogli pokrenuti resurse, radne resurse jer je 300 tisuća skoro nezaposlenih, a žele raditi. Recimo Imotska građevinska operativa, strojevi stoje neiskorišteni, a žele raditi kad bi im se platimo samo dnevnicu i gorivo, oni bi tunel i spojili cestu, autoput preko Knina kojega smo zaboravili povezati sa ostatkom Dalmacije i Hrvatske. Dođemo godišnje jedanput na proslavu u Knin, nije to loše, ali Knin je ostao bez povezanosti sa Zagrebom, metropolom i sa ostatkom Dalmacije. Ova građevinska operativa i ljudi koji nisu zaposleni, a koji bi pod minimalnim uvjetima radili, mogli bi izvući Hrvatsku iz krize, a očekivanje od Europe, europskih fondova, mislim da nećemo riješiti nagomilane Hrvatske probleme. Slažem se sa dijelom oporbe u ovom kritičkom osvrtu na izlaganje gospodina zamjenika ministra Puljiza, ali to će ostati sve opet na riječima, ali inicijative za bolje sutra moraju doći iz ovog Sabora jer smo pred narodom i pred budućnošću odgovorni za rad u Hrvatskom saboru i u hrvatskom društvu. Na repliku odgovara poštovani Zvonko Milas. Uključite se, molim vas. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa gospodine Grubišiću, Hrvatska je članica EU i taj novac iz europskih fondova, ta bespovratna sredstva, ona jednostavno jesu tu i ne uzeti to bi baš bilo grijeh, bogohuljenje. Dakle, nešto nam se nudi što bi nam svima pomoglo, našoj djeci i našoj budućnosti, a zašto to ne uzimamo, vi zaključite sami. Nastavljamo raspravu po klubovima. U ime kluba SDP-a, govorit će poštovana Tonka Ivčević. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani zamjeniče ministra, kolegice i kolege zastupnici. Pred nama se nalazi prvo izvješće za razdoblje od kada je Hrvatska postala punopravna članica EU stoga je potrebno da Hrvatski sabor izmijeni svoj zaključak donesen 06. listopada 2005. godine o vezi Vlade RH da podnosi redovita izvješća o korištenju pretpristupnih programa EU. Ovo je prvo izvješće koje se odnosi na europske strukturne instrumente pomoći, stoga je potrebno da i to stoji u naslovu. Izvješće za navedeno razdoblje podnosi se u vrlo otežanim okolnostima budući da imamo po prvi puta 3 regulative. Imamo IPA-u koja obuhvaća ključne podatke o provedbi 1., 2. i 5. komponente, imamo godišnje lokacije za razdoblje 2007. – 2013. kojim je RH dobila mogućnost koristiti 449,40 milijuna eura sredstava europskog fonda za regionalni razvoj, europskog socijalnog fonda i kohezijskog fonda i to u okviru operativnih programa, promet, zaštita okoliša, regionalna konkurentnost i razvoj ljudskih potencijala, a koji su se prije pristupanja financirali sredstvima u okviru 3. i 4. komponente instrumenata pretpristupne pomoći. Također, imamo i pripremu za korištenje europskih, strukturnih, investicijskih fondova u programskom razdoblju 2014. – 2020. Ovom prilikom zahvaljujem se Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU koja nam je usprkos svemu rečenom dala vrlo cjelovito i vrlo detaljno izvješće po svim regulativama i to imamo opisni prikaz stanja provedbe svake od komponenata programa IPA i svakog operativnog programa obuhvaćajući informacije o vrsti i broju natječaja u pripremi, ugovorna o provedbi i završnih ugovora u sažeti opis postignuća i ostvarenih rezultata u izvještajnom razdoblju te također izvješće sadrži informacije o regionalnoj pokrivenosti ugovorenih projekata, te sažeti pregled svih utvrđenih nepravilnosti. Izvješće sadrži i opisni prikaz svih aktivnosti poduzetih u postupku akreditacije sustava za programsko razdoblje 2007.-2013. Pozitivno mišljenje Europske komisije na procjenu usklađenosti sustava za provedbu 4 operativna programa, zaprimljena je izvan izvještajnog razdoblja, znamo to je bilo početkom travnja 2014.godine nakon čega je uslijedila isplata predujma od strane komisije. RH je danom pristupanja EU dobila i mogućnost korištenja sredstava u okviru Europskog fonda za ribarstvo u iznosu od 8,7 milijuna eura. Preduvjet je bio prihvaćanje nacionalnog strateškog plana razvoja ribarstva RH i operativnog Programa za ribarstvo za programsko razdoblje 2007.-2013. Operativni Program za ribarstvo službeno je odobreno od strane komisije 19.prosinca 2013.godine nakon čega je uslijedila isplata predujma u iznosu od 25%. Mjere namijenjene sektoru ribarstva uključuju trajnu i privremenu obustavu ribolovnih aktivnosti te mjeru proizvodnih investicija u postojeća uzgajališta. Kako su nam u izvješću precizno dostavljeni svi podaci i napravljena analiza po svim komponentama IPA programa i operativnim programima te ih je dodatno obrazložio sam zamjenik ministra, ja ću reći samo generalno da je unatoč nemogućnosti doznačivanja sredstava od strane Europske komisije evidentan napredak u provedbi projekata u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje u kojem je krajnjim korisnicima i ugovarateljima plaćen iznos od 56,65 milijuna eura odnosno 19,20% od ukupno plaćenog iznosa na dan 31.lipnja 2013.godine. U predmetnom izvještajnom razdoblju krajnjim korisnicima i ugovarateljima plaćeno je 76,63 milijuna eura odnosno 20,61% ukupno plaćenog iznosa na dan 31.prosinca. Zaključno, 31.prosinca 2013.godine isplaćeno je 66,45% ukupno ugovorenog iznosa od početka provedbe. Podaci o provedbi na dan 31.prosinca 2013.godine pokazuju da se postotak ugovorenih dodijeljenih sredstava po pojedinim komponentama IPA programa odnosno operativnim programima kretao od 33,68% do čak 70,10%, a postotak isplaćenih ugovorenih sredstava kretao se od 25,67% do 83,52%. U odnosu na prethodno izvješće najznačajniji napredak ugovaranja ostvaren je u operativnom Programu Razvoj ljudskih potencijala. Nadalje, promatrajući napredak o izvršenim plaćanjima u odnosu na posljednji dan prethodnog izvještajnog razdoblja ostvaren je u komponenti pet Programa IPA iako ta ista komponenta bilježi opoziv sredstava premda je taj opoziv prepolovljen u odnosu na 2011. Ovdje Ovdje je također potrebno istaknuti da su za operativni Program Promet, Zaštita okoliša, Regionalna konkurentnost i Razvoj ljudskih potencijala u 2013.godini iskorištena sva sredstva iz EU alokacije za 2010.godinu koja su podlijegala pravilu N+3 odnosno nije bilo automatskog opoziva. Ako analiziramo informacije o regionalnoj pokrivenosti na razini županija ugovorenih projekata, najuspješnije u privlačenju bespovratnih sredstava bile su organizacije sa područja grada Zagreba i to sa 30,35% od ukupno izgovorenog iznosa i Osječko-baranjska županija sa 10,75% dok su na začelju Krapinsko-zagorska, te Bjelovarsko-bilogorska te Koprivničko-križevačka županija sa samo 1,25%. Sveukupno u kontinentalnu Hrvatsku otišlo je 78,5% svih ugovorenih bespovratnih sredstava iz IPA-e ili gotovo 81 milijun eura, a u jadransku 20-ak ili 21,3 milijuna eura. Kao ključni problem korisnici ovih sredstava ističu rokove tako se na ugovor o dodjeli sredstava prosječno čekalo 14 mjeseci dok bi od predaje izvještaja do isplate sredstava prošlo i više od 11 mjeseci. U ovom izvještajnom razdoblju bilježimo pozitivne trendove i kod ovih problema tako da se sada razdoblje od samog natječaja do ugovaranja smanjilo na 7 mjeseci. Kao jedan od razloga potpuno nesrazmjeru povlačenja sredstava iz EU fondova vidimo u nejednakom administrativnom kapacitetu za upravljanje fondovima kao i nejednako razvijenim razvojnim agencijama koje bi trebale biti ključne u povlačenju EU sredstava. Zato je svakako potrebno jačati administrativne kapacitete na svim razinama od najmanjih općina i gradova jel ćemo jedino naporom svih dionika biti spremni privući sredstva. Potrebna je veća pomoć i financijska potpora jedinicama lokalne samouprave u pripremi projekata jer one četo nemaju ni administrativnih ni financijskih kapaciteta da to same odrade. Zato je potrebna bolja komunikacija kako sa državnom tako i sa županijskom razinom, te veća potpora županijskih razvojnih agencija korisnicima u manjim lokalnim sredinama. Potrebno je jačati i dalje administrativni kapacitet, povećati broj ljudi u sustavu te podupirati razvoj privatnog konzultantskog sektora za pomoć svim potencijalnim korisnicima EU fondova na terenu. I na kraju nekoliko riječi o aktivnostima koje se provode za programsko razdoblje EU 2014.-2020. U ovom razdoblju odrađen je veliki posao izrade programa za korištenje sredstava iz sadašnjeg proračunskog okvira za razdoblje 2014.-2020. U tom razdoblju Hrvatska iz europskih strukturnih investicijskih fondova tzv. ESI fondova s kojim ćemo se više susretat u budućem razdoblju može povući 10,7 milijardi eura. Vlada je predala Europskoj komisiji Nacrt sporazuma o partnerstvu koji je krovni strateški dokument za korištenje europskih strukturnih investicijskih fondova za razdoblje 2014.-2020. Njima se utvrđuju glavna područja te strateški ciljevi i očekivani rezultati ulaganja a na temelju njega izrađuju se operativni programi. Komisija očekuje od Hrvatske izradu strategija razvoja za više područja jer će jedan od glavnih kriterija za odobravanje projekata biti mjerljivost rezultata. Komisija traži da se unaprijed kaže što se želi postići sa određenom investicijom kako bi se na kraju mogli usporediti željeni i postignuti rezultati. Kako je odrađen vrlo opsežan posao na izradi partnerskog sporazuma te obavljene sve konzultacije sa Europskom komisijom nadamo se da će isti biti prihvaćen koncem listopada ili evo kako je rekao zamjenik ministra najdalje početkom studenog ove godine. I na kraju evo klub SDP-a će naravno prihvatiti ovo iscrpno i dobro izrađeno izvješće. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Za repliku se javio uvaženi Branko Hrg. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Poštovana kolegice, vi ste rekli da je izvješće rađeno u otežanim okolnostima i da sadrži niz podataka. Ja ću dodati sadrži niz zbunjujućih podataka. Jer ako usporedite neke podatke u ovom izvješću i te iste podatke potražite na službenim Internet stranicama istog ministarstva doći ćete do različitih brojaka. Potom ste se upustili malo u ove, iznošenje postotnih podataka. Reći ću da je u principu tu najveći problem u tim postocima jer je vrlo teško otkriti na što se točno ti postoci iznose. Rekao bih čak da je ovo izvješće stvarno je iscrpno, stvarno je u njega uloženo puno truda i prvi puta je rađeno i nema nikakve zle namjere u ovome što govorim. Ali zapisao sam si ujutro jednu rečenicu koju mi je rekla referentica u gradu koja radi na pretpristupnim projektima za Europsku uniju, rekla mi je ovako, kako napraviti izvješće sa jako puno irelevantnih brojki a ništa ne reći. Dakle ovo nije moja rečenica, ovo je rečenica stvarno jedne stručne, vrijedne osobe koja je do sada realizirala puno projekata i došla do toga. Znači kao što je malo prije kolega Milas govorio ovdje je čitav niz podataka koji su zbunjujući, koji se ne mogu usporediti i treba ga pročešljati, dotjerati i jasnije ga napisati, da bi nam bilo svima jasnije. Meni barem nije a ni ljudima koji rade na EU projektima s kojima sam razgovarao nije baš jasno izvješće. **Stazić, Nenad (SDP)** Odgovor na repliku poštovana Tonka Ivčević. Ovo je zaista bilo komplicirano izvješće jer kako sam rekla imamo tri regulative, zapravo izvješće se odnosi na dvije jer treći ćemo tek imati u budućem razdoblju. Međutim, mislim da je ono jako jasno jer je točno odrađeno po svim IPA komponentama. Imamo posebno obrađenu komponentu 1, 2 i 5

Naravno teško je uspoređivati podatke jer imamo one prije pretpristupne fondove 3., 4. komponente koje se zapravo pretaču u strukturne kroz operativne programe. I to je teško uspoređivati jer ovakav slučaj imamo po prvi put. Isto tako bih rekla da je Republika Hrvatska zapravo ušla u Europsku uniju u najtežim okolnostima koje niti jedna država prije nije imala. Znači mi smo ušli u Europsku uniju kada imamo novu financijsku perspektivu i nismo imali vrijeme prilagodbe, morali smo se prilagoditi postojećoj financijskoj perspektivi i brzo pripremati za novu. Sve zemlje koje su ušle 2004. godine u Europsku uniju imale su čak 2 godine da znači se uokvire tada u postojeću financijsku perspektivu Europske unije i cijele 2 godine za pripremu za novu. Hrvatska to nije imala i zaista u okolnostima kada imamo tri regulative mislim da je ovo ministarstvo napravilo izuzetno veliki posao. Zahvaljujem. Za klub nezavisnih prijavljuje se poštovani Ivan Grubišić i Damir Kajin. Damir Kajin izvolite. **Kajin, Damir (ID - DI)** Gospodine potpredsjedniče, gospodo zastupnici, zamjeniče ministra. Kada bi danas bio referendum o ulasku Hrvatske u Europsku uniju bojim se da bi još manje ljudi na taj referendum izašlo, ono što je izašlo na istoga pred recimo godinu i pol dana. Da nismo redefinirali ustavnu većinu taj referendum zasigurno ne bi tada prošao. Ta akrobacija sa Ustavom ili u Ustavu nas je skupo naprosto koštala. Ovaj tscunami referenduma svaki tjedan referendum jedan može se upravo zahvaliti toj ustavnoj alkemiji. Da nije bilo te ustavne alkemije, da nije bilo tih akrobacija sa Ustavom mi ne bi ušli u Europu. Ja jesam za Europsku uniju ali sa jednim bitno drugačijim redefiniranjem programa. Kada bi ljudi znali kako se sredstva iz Brisela zlorabe a ja kažem nisu to njihova sredstva nego su naša po meni bi zasigurno još daleko manji broj ljudi išlo na referendum no što je izašlo. Na primjer zlouporaba tih sredstava je kada europarlamentarci ulaze u prostorije HYPO banke u Puli. Kada bi to ljudi znali da će se dogoditi uopće ne bi ni išli na referendum. I sada kako ide ta zlouporaba? Koliko se plaća kvadratni metar u najuređenijih prostorijama grada Pule? 93 kvadrata, 2 eura po po kvadratu, 15 kuna ili mjesečno 1392 kune. Obrazloženja grada Pule kako je to moguće je naprosto skandalozno, sramotno, ponižavajuće, jednom rječju vrijeđa zdrav razum. Kažu pa mi dajemo svima, udrugama itd., prostor po istoj cijeni. Da, dajete po istoj cijeni, ali ne svakome na istoj lokaciji, pogotovo ne dajte po toj cijeni nikome… **Stazić, Skuplja je gospodine potpredsjedniče podstanarska sobica u Puli od ovoga ureda od 93 kvadrata. **Stazić, Nenad (SDP)** Kolega Kajin, zastanite malo da vas upozorim. Molim vas vratite se na temu.

svi ovi ostali projekti će biti dovedeni naprosto u pitanje. I nije nikakav obračun ako otvorim stranu 91 gdje govorimo o grafičkom prikazu geografske rasprostranjenosti projekta u okviru shema dodjele bespovratnih sredstava operativnog programa regionalna konkurentnost do 31. prosinca 2013. pa onda vidimo da je u tom sklopu Županija istarska zastupljena sa svega 0,82%, Grad Zagreb sa 27,1%, Karlovačka županija 3,36%, Krapinsko-zagorska županija 2,13%. Ajde, ima netko tko je gori od Istarske županije, to je Ličko-senjska županija sa 0,2%, Međimurska županija 6,2%, Osječko-baranjska 9,1%, od nje jedino Šibensko-kninska ima 11,4%, Zadarska županija 1,7%, Zagrebačka 6,4%. I naprosto vrijeđa me jedna ovakva praksa gdje se jedno tvrdi, a drugo se naprosto radi. Konačno, do 30.6.2014. godine mi smo uplatili 537 milijuna eura. Rekoh da je Osječka županija najbolja nakon Grada Zagreba i Šibensko-kninske županije u povlačenju tih sredstava. Osječko-baranjska 9,1%, Istarska 0,82%. Znači, do kraja 6. mjeseca 2014. mi smo uplatili 537 milijuna eura, povukli smo 575 milijuna eura, znači 38 milijuna eura smo više povukli. Ali je problem znate u čemu, što nama prioritete na neki na neki način određuje Bruxelles. Da smo sami koristili tih 537 milijuna eura za prioritete u Republici Hrvatskoj, sanaciju gospodarstva, daleko veću i korisniju stvar bi napravili od načina na koji koji su nam sredstva dodijeljena u iznosu od 575 milijuna eura. Mi kopamo, oni nama daju opremu. Oni dobivaju posao, mi smo u pravilu podizvođači itd. I što se još ovdje dešava? Ide se korak dalje, Europa sada traži da hrvatski ribari pod navodnicima unište 40% svojih brodova. Zamislite, da mi uništimo 40% svojih brodova i za to nam nude 4,76 milijuna eura. Pa što je to, 35 milijuna recimo kuna. Svaki brod, a znamo da ih imamo 3700, vrijedi između 100 i 250 tisuća eura u prosjeku. Neki vrijede i milijun, 2 milijuna eura, Europa kaže pa mi želimo zaštititi Jadran, a ja kažem sa ovom protunaknadom od 4,76 milijuna eura vi želite sa našeg mora ukloniti naše ribare. Njihov skriping, struganje, jednostavno ne smije proći. Ja znam da će neki stariji ribari koji nemaju nasljednika, ne mogu više na more itd. ustupiti svoje brodove, ali problem je ponajviše ponajviše u tome što je izostao stvarni nadzor institucija Hrvatske države pa imamo situaciju da u kanalima nisu nam izlovili Talijani nego smo sami sebi naprosto napravili štetu. Idemo malo dalje. Na što se odnosi ovo izvješće? Na strani 2, znači u korištenju pretpristupnih programa pomoći za razdoblje 1. srpanj do 31. prosinca 2003. obuhvaća ključne podatke o provedbi prve, druge, pete komponente programa IPA te operativnih programa Promet, Zaštita okoliša, Regionalna konkurentnost i razvoj ljudskih potencijala. Ili da budem još precizniji, na što se konkretno odnosi najbolje je vidljivo kada evo recimo imamo taj prvi program. To su članarine, odnosno šta je još ono, tamo neka atomska energija, tako nešto. Znači i onda za šta oni nama daju novac? Potporu reformi kaznenog postupka, razvoj službi vezano uz probaciju, jačanje kapaciteta civilnog društva u cilju nadzora provedbe pravne stečevine EU, projekt podrške Romima, ok, Zakon o općem upravnom postupku, tehnička pomoć razvoja odabranih područja statistike, potpora jačanju kapaciteta veterinarske, sanitarne, granične inspekcije, podrška nadzoru eradikaciji bolesti životinja, jačanju tržišta komponente sektora ribarstva, nadzor plave granice itd., itd. Plaćaju nuklearnu ovdje vidim sigurnost na strani između ostalog 23 ovog izvješća. Program razminiranja u ratom zahvaćenim područjima ok, izgradnja kapaciteta u borbu protiv seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja djece te o policijskoj pomoći ugroženim žrtvama kaznenih djela itd., itd. Ja se slažem da je potrebno državnu upravu uskladit, lokalnu samoupravu također, regionalnu uskladiti s onom ne u Bruxellesu nego s onom recimo u Austriji. Ali ovdje se vidi na što se troši novac, ogroman novac, na nešto što nije stvarni prioritet. Ja neću reći da usklađivanje tih zakonskih normi nije bitno, ali možda u ovom trenutku u Hrvatskoj je nešto drugo presudno. Presudno je pomoći gospodarstvu,kako, proizvodnjom, izvozom, pomoći malim gospodarstvenicima koji zapošljavaju u ovom trenutku oko 50% ljudi od milijun recimo 300 ili 400 tisuća ljudi, koliko je zaposleno u hrvatskom gospodarstvu. Nije prioritet graditi administrativne znači te ili to možemo sami sa svojim sredstvima, a sa sredstvima EU trebali bi nešto drugo sagraditi. Na strani 33. govori se o potpori organizacijama civilnog društva za razvijanje partnerstva radi osiguravanja trajnosti političkih reformi u postpristupnoj Hrvatskoj, izgradnji i opremanje Centra za obuku vodiča i dresuru službenih pasa, o.k. Obnova i opremanje prostorija PN USKOK-a u Osijeku i Rijeci i to je u redu itd. Strana recimo 42. govori se o poboljšanju kvalitete života i društvenoj povezanosti, zaštite prirode, okoliša, poboljšanje dostupnosti usluga u zajednicama u pograničnom području itd. Ono što je sigurno dobro što se je dogodilo da se između ostalog radi vodoopskrbni sustav u Osijeku za 170 tisuća kuna za protuvrijednost nekih pedesetak milijuna eura, a za cirka 50 milijuna eura sustav odvodnje u Poreču ili njemu će gravitirati 15 ako 15 000 ljudi. S jedne strane 170, za 50 i toliko milijuna eura. S druge strane 15 000 za isto 50 milijuna eura. Kad govorimo o prometu, ovdje se uglavnom spominje željeznica. O.k. i uređenje obale na rijekama. Ali ovdje nema dionice kad govorim o željeznici, dionice Buzet – Pula, željezničke dionice ili Lupoglav – Bršica kao što nema niti uređenje luke Bršica. Pruga koja je u Pulu stigla, e sad nemojte me hvatat za riječ za vrijeme Austro-ugarske prilikom gradnje arsenala, danas Uljanika došla je, kad je došla ta pruga? Možda pred 130 godina, do te je mjere danas devastirana da uskoro njome neće voziti vlakovi. A da bi mogli nešto napraviti sa tom prugom treba jasno urediti luku Pulu, odnosno luku Bršicu. Tamo imamo čak i slobodnu zonu, na žalost ni ta zona ni približno ne funkcionira kao što bi funkcionirati trebala ili kao što funkcioniraju druge. Zaštite okoliša, citiram Marinščinu kraj Rijeke, Kaštjun kraj Pule. Vidit ćemo gdje ćemo sa određenim štetnim tvarima itd. Prije sam govorio o regionalnoj konkurentnosti, u činjenici da je Županija istarska još jedanput ću reći u ovom izvještajnom periodu povukla 0,82%. Ličko-senjska županija jedino je lošija od nas 0,2%, Zadarska 1,7, Šibensko-kninska 11,4%, a Osječko-baranjska dok je gospodin Bubalo tamo bio župan 9,1%. Znači, Europa to je zaključak kojega stalno iznosim, do sada nije dala nama ni kune, nego Europa samo vraća naš novac. Ogroman dio tog novca koji nam se vraća kroz tehnologiju, kroz te administrativne programe i tome slično ponovo ide za ili ka centrima u europskim zemljama. Ipak jasno kako vrijeme odmiče ili nam izmiče možda će biti neke koristi od Europe, ali onda ćemo morati drugačije se naprosto repozicionirati unutar Republike Hrvatske. Kada slušam danas moje susjede samo 6 km preko granice, recimo u Sloveniji ili Italiji nisu oni baš oduševljeni Europom. Ali ja kažem nema nama druge, ali bi morali sredstva koja se vraćaju zapravo naša sredstva kud i kamo konkretnije koristiti ne za te administrativne kapacitete. O.k. i to treba, ali za to trebamo sa svojim sredstvima za članarice ili ne znam šta, neke nuklearne programe i tome slično. Zašto recimo ne financiraju programe kako izvoziti u Europu, kako prodati naše proizvode na europskom tržištu. Nije bitno da li je riječ o Milanu, Strasbourgu, Bruxellesu, Parisu ili Berlinu, kako povratiti recimo naše banke itd. itd. A kad imamo na umu što smo sve prepustili Europi od financija, od THT-a, od od dobrog dijela turizma, od banaka onda je Europa sa Hrvatskom itekako profitirala. Ali podržavam ovo izvješće. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolega Kajin. Zaista se iznijeli puno podataka u vašem izlaganju, ali hajmo poći od početka. Prvo referendum i ustavna odredba da nema kvota izlaznosti, dakle kvota nije određena. To je znamo čije je djelo i tko je to odredio tako da i dan danas kada bi izašla 3 čovjeka na referendum ako 2 budu za referendum je uspješan. Dakle, poplava referenduma je potpuno razumna, a o njoj odlučuje ta ustavna odredba koja je uvedena upravo za glasovanje za ulazak u EU, što je žalosno i sramotno.

isti iznos. A ono što me vrlo jako zanima to je grafikon na stranici 91. iz kojeg ste vi iznijeli podatke o o postocima svake županije koje su povukle sredstva za regionalni razvoj. Pa me zanima kako ste prepoznali boje u ovoj crno bijeloj tehnici i prepoznali kako to da je Osječko-baranjska na primjer povukla 9%, Zagrebačka ne znam koliko a Istarska 0,82% kad su sve crno bijele županije na ovom grafikonu, a u tekstu o tome ama baš ništa ne piše. Evo dajte mi objasnite to. Hvala lijepo. Sad ćemo čuti objašnjenje Damira Kajina. **Kajin, Damir (ID - DI)** Prvo nisam daltonista kad je riječ o bojama. A kako sam prepoznao? Vrlo jednostavno. Otvori računalo pa ćeš vidjeti ovu tablicu, pustimo mi materijale, pa ćeš vidjeti kako to grafički izgleda. Ali ako te baš zanima kako sam prepoznao išao sam i pitao sam zamjenika ministra i onda mi je on lijepo sa svojim naočalama ili sa svojim pogledom jednostavno rekao koliko smo mi povukli tih sredstava. I još jedanput ću reći Istra je povukla 0,82%, vi ste povukli u Slavoniji 9, ne ne u Osječko-baranjskoj županiji 9,1%, Šibensko-kninska 11,4% itd., itd. 27% je povukao Grad Zagreb, znači najviše. Iako Bandiću stavljaju nešto na teret ali je činjenica da je po tom pitanju bio uvjerljivo najuspješniji, on ili njegova gradska administracija. Ali nećemo sada u detalje. E sad, kada govorimo o Ustavu, odnosno o referendumu. Pa svi znamo, ne znam kako ste vi gospodine zastupniče glasali? Protiv? Ok, ja sam glasao za. Svi znamo da je to bio dogovor između opozicije i vlasti tamo negdje u 2011. godini. I svi smo već tada znali da nije došlo do promjene Ustava da naprosto referendum ne bi prošao. Ali je isto tako činjenica da smo zaboravili još jedanput promijeniti Ustav i sad možemo samo konstatirati da ta akrobacija sa Ustavom dovela je do tih tsunamija referenduma koja će ovu zemlju itekako skupo koštati. I zato ja bih i vladajuću većinu i opoziciju kad smo se već jedanput 2011. tako lijepo dogovorili zamolio da idemo u izmjenu Ustava jer u protivnom nećemo se dobro naprosto provesti. Zašto ne može više? Ako smo mogli jedanput možemo i Hvala lijepo. Naime, kolega Kajin čestitam vam što ste došli do boja jer upravo i na odborima sam govorio u nekoliko navrata strana 26., 62., 104., 110. nemoguće je iščitati bez dodatnih objašnjenja tko je lider. Bojao sam se da je, moram priznati iskreno, da je to bilo namjerno zato što Osječko-baranjska županija doista je bila uspješna i bit će sigurno i u idućem vremenu. gledajući našu Regionalnu razvojnu agenciju koja je prva krenula u Bruxelles, koja je prva pripremala projekte dosad je realizirano 301 projekt težak 212 milijuna eura. I sigurno da je za čestitati i ljudima u agenciji ali i svim menadžerima koji rade na tom projektu. No, uspoređivali ste maloprije Zagreb i Osječko-baranjsku županiju, to je kao kad uspoređujete Davida i Golijata. Prema tome, upravo Vlada mora svima dati iste šanse i iste mogućnosti, a posebno pomoći nerazvijenima, a tu posebno s osvrtom na Slavoniju i Baranju jer neće imati mogućnosti multiplicirati svoja sredstva u idućim godinama jer i ovako smo iscrpljeni. Ukida se PPDS, a nema mogućnosti da se upravo kroz regionalni razvoj pomaže tim jedinicama lokalne uprave da dobiju barem minimalnu šansu u odnosu na razvijene krajeve RH. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara Damir Kajin. Točno, nije moguće znači uspoređivati Osječko-baranjsku županiju s jedne strane i Grad Zagreb. Pa ako ni po čemu drugome, ne samo radi financijskog kapaciteta nego i zbog činjenice da Grad Zagreb ima negdje 800 tisuća stanovnika, a vaša županija ako se ne varam negdje oko 330 Međutim, ono što mene vrijeđa Istra ima 208 tisuća stanovnika ovako krnja bez recimo Liburnije i povlačimo 0,82%, a Grad Zagreb sa 800 i nešto tisuća stanovnika 27,1%. Ja bih mogao shvatiti da oni povlače ne 1 na prema 4, neka povlače 1 na prema 8, ali ne omjer 1 na prema 27. To je nešto što me naprosto vrijeđa, ili više 1 na prema 30. Jer tu je 27,1%, a mi povlačimo 0,82%. Ja još jedanput vama mogu samo čestitati na uspjehu kojega ste u svom mandatu župana naprosto postigli, ili gradonačelnika pardon, svejedno nemojte mi sada zamjeriti, u povlačenju ovih euro sredstava. **Stazić, Nenad (SDP)** Treća replika, Ivan Grubišić. Hvala vam promoviramo socijalu. I ovih 300 tisuća nezaposlenih ja mislim da je većina na socijali i da država daje njima određene doprinose s kojima oni pune kafiće, a ne rade. Splitskom rivom ako prođeš ujutro od 8 do uvečer do 22 sata puna je, kafići su puni, mladi ljudi su tu, ali nitko neće da radi društveno koristan rad. Sve one kojima bi se ponudio društveno koristan rad a odbiju treba ih maknuti sa socijale. Narod treba naprosto naučiti da radi i to mi imamo neaktivno stanovništvo u aktivnoj radnoj dobi i ja ne znam ima li koja država na svijetu koja ima toliko nezaposlenih a nalazi se u krizi. I mi ne znamo što ćemo s njima nego bi vraćali ove iz mirovine da popunjavamo radna mjesta, a ove ostavljamo na socijali i na njih trošimo. Hrvatski sabor bi morao naći načina da se riješi ta socijala, da se uvede društveno koristan rad i oni koji to ne prihvaćaju gube socijalu i gube bilo kakve doprinose. Hrvatska je sve manje obrađena zemlja, sve je više zapuštenih polja i Hrvatska je nepovezana zemlja Uključite mikrofon, isključili ste se. **Grubišić, Ivan (Nezavisni)** Ja bi ovdje spomenuo, evo rekao sam Žutu Lokvu i Rijeku koja je od strateškog interesa, ali isto tako Knin je strateški interes razvoja Dalmacije i povezanosti Dalmacije sa

Gospodine zastupniče iz vaših usta u Božje uši kad je riječ o Žutoj Lokvi. Da se razumijemo, ja jesam za EU, ali jesam da se drugačije određuje te prioritete. Recimo, most Čiovo, most Pelješac, pruge koje su ovdje navedene ili pruga od Buzeta dole do Pule, ili od Lupoglava do Bršice. Ono što je interesantno to su ove tablice koliko smo mi, koliko je plaćeno na dan 31. prosinca 2013. Znači za IPA 1 za članarine plaćeno je 135,8 milijuna eura, za ovaj IPA 2 to je suradnja s državama ne članicama EU, znači dobili smo 8,99 milijuna eura ili 9 milijun eura cirka, za promet 53, za zaštitu okoliša 40,5 milijuna, za regionalnu konkurentnost 45,8 milijuna, za razvoj ljudskih potencijala 54,3 milijuna eura i za IPA 5 33,4 milijuna eura. Znači za članarine smo platili ili smo dobili 135,8 milijuna, a za sve razvojne projekte, tu računam i suradnju sa susjedima 195. Znači to je jedan omjer 195:135 milijuna, sad bi trebao izračunati, znači 60:40.

što je u dobrom djelu točno, samo je problem u tome da li mi znamo vratiti to naše i da li vraćamo dovoljno to naše, odnosno još je onaj dodatka koji se dodatno može povući i napraviti. Moram reći da vaša usporedba Poreča i Osijeka meni baš onako nije legla, ne vidim nikakvog argumenta i razloga zašto bi trebalo sada to uspoređivati i reći ne znam da je možda Poreč previše povukao novaca. Pa radi se o sustavu odvodnje i pročistaču, ne vidim razloga, vjerojatno su stručnjaci koji su radili taj projekt i u Osijeku i u Poreču to dobro procijenili. Ipak se radi o turističkom mjestu. Ja bih više volio da sam i ja bio u ovom izvješću, da je moj grad bio u ovom izvješću koji bi isto trebao povući novce, samo nikako da dođemo na red, da Hrvatske vode konačno raspišu i za nas natječaj makar je već u to uloženo preko 10 milijuna kuna novac Hrvatskih voda za Grad Križevce. Bilo bi bolje da je puno više tih projekata. A što se tiče županije, vi spominjete postotke u županijama, dakle prekogranična suradnja u većini slučajeva prepoznaju jedinice lokalne samouprave kao partnere. I možda bi bilo dobro da u ovom izvješću, onako barem bilo pobrojano negdje općine i gradovi kolik je tko projekata iz prekogranične suradnje iskoristio i koliko je novaca dobiveno. Zašto to kažem? Kažem zato jer mi se neki podaci opet ne slažu, vi ste rekli da ćete prihvatiti izvješće, pa mi se ne slažu podaci recimo o prekograničnoj suradnji Hrvatska-Mađarska. Tamo je bilo negdje po našim podacima oko 50 milijuna, pola pola, iskorištenost iz ureda u Budimpešti kažu da je skoro stopostotna. Ovdje baš to ne možemo usporediti u ovim tablicama.

da Europa nama u ovoj fazi još uvijek ništa ne daje, nego samo vraća nama naše i još nam određuje prioritete. Mi kopamo a oni nam isporučuju tehnologiju. Kad govorimo o Poreču, nije meni ništa žao, meni je žao npr. da Poreč nije povukao ne 50, da nije povukao 1 milijardu eura. To mi je žao. E, ali smatram da je mogao odabrati drugačiju tehnologiju, učinkovitiju tehnologiju jer 50 milijuna eura, 15 do 20 tisuća stanovnika, a 50 milijuna eura u Osijeku ili na te uređaje se priključuje 170 tisuća stanovnika. Što sam želio reći? Da sa tih 50 milijuna eura možda se je moglo ne riješiti samo 15 tisuća u Poreču, ja nisam rekao da je tehnologija loša, nadmašena itd. imali smo i neke presice oko toga, neka saznanja drugačija ali pustimo, nego sam mogli smo nadovezati i pola recimo Istre, a ne samo jedan grad što bi u konačnici bio neusporedivo veći efekt za sve nas. A ono što me na neki način smeta, što Europa traži da hrvatski ribari unište 40% svojih brodova i onda su nam ponudili da će nam za to isplatiti 4,76 milijuna eura, a jedan milijun vrijedi 100 do 250 tisuća eura. Mi ih u zemlji, hvala Bogu, imamo 3700 i znam da će neki pristati na taj …, na to struganje kako bi ovi u Europi i u Bruxellesu rekli, ali mislim da se vrlo pažljivo i obazrivo, pardon prema tome treba pristupiti. Nastavljamo sa raspravom po klubovima. U ime kluba HNS-a govorit će poštovani Marijan Škvarić. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Sabora. Poštovani zamjeniče ministra, poštovane kolegice i kolege. Pa sad kad idemo u raspravu o izvješću o korištenju … programa pomoći EU za razdoblje od 01.07. do 31.12., malo mi je problem da nakon ovih rasprava koje su bile prije mene i mnoštvo replika, zaista sam još više nego uvjeren da ono što piše u ovom izvješću, a izvješće mogu reći da je zaista dobro, kvalitetno, … napravljeno, potkrijepljeno mnogim argumentima, da je prije svega nama saborskim zastupnicima itekako zadatak da to izvješće pročitamo ne jedanput, nego stotinu puta i da zaista naučimo što su to, prije svega, fondovi EU, što su to pretpristupni fondovi i što je sve ono što nas čeka u ovom vremenu od 2014. do 2020. godine u tom terminu kada koristimo ta sredstva. I zaista, evo, odlučio sam da ipak još jedanput ću vam pročitati i naglasiti sve ono što u ovom izvješću piše, da zapamtimo i da znamo kako to trebamo koristiti i da u raspravama budemo puno konkretniji, a ne da, mogu reći otvoreno, mlatimo planu slamu. Prije svega, od stupanja u punopravno članstvo od 01.07. do 31.12.2013. godine Hrvatska je dobila mogućnost korištenja sredstava iz europskog fonda za regionalni razvoj, europskog socijalnog fonda i kohezijskog fonda. Za to ukupno je predviđeno 449 milijuna eura. Iz tih fondova mogu se financirati projekti koji su se prije pristupanja financirala sredstvima u okviru 3. i 4. komponente instrumenta pretpristupne pomoći. To su IPA programi. Od početka provedbe IPA programa … je 418 milijuna eura, a samo predmetno razdoblje Europska komisija je doznačila na račun nacionalnog fonda 53,61 milijun eura što predstavlja 12,8%. predmetno izvještajnom razdoblju ugovoreno je projekata u vrijednosti od 53 milijuna eura, zaključeno je 31.12. isplaćeno je 36,45% od ukupno ugovorenog iznosa od početka provedbe. … /Govornik se ne razumije./… programima isplaćeni iznosi su se kretali od 33,68 pa do … % isključenosti IPA programa tako da je ukupno dodijeljenih od 1254 milijuna eura ugovoreno 559, to znači iskoristivost od skoro 45%. I trebamo naučiti i vidjeti preko detaljnog pregleda provedbe instrumenata pretpristupnih pomoći programa IPA i operativnih programa. To je prije svega prva komponenta i program IPA, a to je pomoć u tranziciji i jačanju institucija. A ta je predmetna komponenta programa IPA namijenjena izgradnji institucionalnih kapaciteta, a projekti nabavke opreme, pružanja usluge, također izvođenja radova te … sredstava koji se odnose na 6 sektorskih područja te reformu državne uprave, pravda, sloboda, sigurnost, unutarnje tržište i gospodarstvo, poljoprivreda, ribarstvo, sigurnost, hrana, veterinarstvo, … sanitarni nadzor, kohezijska politika i rad i zadnje, energetika, promet i zaštita okoliša. Naravno u tom dijelu kao komponente su obuhvaćeni nacionalni program i nuklearna sigurnost. Druga komponenta programa IPA, to je prekogranična suradnja. Komponenta programa IPA, druga komponenta, predstavlja važan doprinos aktivnostima regionalnog razvoja čiji je cilj potaknuti stvaranje prekograničnih mreža, partnerstva i razvoja zajedničkih prekograničnih djelovanja te izgradnja kapaciteta lokalne i područne regionalne samouprave za upravljanje programima EU kao i priprema za upravljanje budućim programima prekogranične suradnje unutar strukturnih fondova EU. Kroz drugu komponentu programa IPA osigurana su sredstva za 3 vrste programa … suradnje i to je programi prekogranične suradnje sa susjednim državama članicama i to programi sa Slovenijom, Mađarskom te IPA jadranska prekogranična suradnja. Druga komponenta je program prekogranične suradnje sa susjednim državama i to ne članicama EU. To su programi sa Srbijom, BiH i Crnom Gorom. I treća komponenta, to su programi transnacionalne suradnje, programi jugoistočne Europe i Mediterana, od toga od toga je … tog programa … minimalno 3 države, od toga jedna država mora biti iz EU. Treći operativni program, to je promet. Ta sredstva EU dodijeljena su operativnom programu promet za razdoblje od 2007. do 2013. godine i iznose 236 milijuna eura. Četvrti operativni program, to je zaštita okoliša. Operativni program se financira sredstvom EU u iznosu od 281 milijun eura. Peti operativni program, to je regionalna konkurentnost, a za taj program su ukupno dodijeljena financijska sredstva za ovaj operativni program u iznosu od 223 milijuna eura. Šesti operativni program, to je program ljudskih razvojnih potencijala i za taj dio su dodijeljena sredstva u iznosu od 152 milijuna eura. Sedma komponenta programa IPA, to je ruralni razvoj, skraćeno IPAR, gdje su potencijalni korisnici za … sredstava i potprograma … i to u mjeri 101 gdje su korisnici poljoprivredna gospodarstva, upisana u upisnik. Mjera 103, to su obrti, trgovačka društva i zadruge, također u rangu mikro malih … poduzeća … manje od 25% u državnom vlasništvu. Također se mogu … poduzeća s manje od … zaposlenih ili sa godišnjim prometom koji ne prelazi 200 milijuna eura. U mjeri 202 imamo …, to su lokalne akcijske grupe koje sa Agencije za plaćanje sklapaju ugovor o dodjeli sredstava iz IPA programa za sufinanciranje … Mjera 301 jedinice lokalne samouprave, gradovi i općine koje mogu koristiti ta sredstva do razine koji imaju do 10 tisuća stanovnika. Mjera 302 mogu … sve pravne i fizičke osobe uključujući udruge u rangu mikropoduzetnika koji su u sustavu PDV-a 100% privatnom ili do 25% u državnom vlasništvu. I sada slijedi zanimljivo, sve što ovaj program i ovo razdoblje izvješća obuhvaća i mislim ako ste pratili, čitali sigurno jeste, da je zaista obuhvaćeno cijeli niz aktivnosti koje služe za razvoj našega društva. E sada da vidimo koji su zaključci za ovo izvršenje proračuna ovo što je bilo. Prije svega činjenica je da je primjetan pozitivan trend u plaćanjima, više 20 milijuna eura u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje. Činjenica je da su ostvarene i visoke stope ugovorenosti koje su redovito iznad 90% dodijeljenih iznosa. Jedino je u komponenti 5 IPARD ostvareno nešto manje sredstava u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje ali što ipak tumačimo kompleksnosti samog programa. Kada sam ga pročitao, sve mjere koje su dosta široke i svi oni korisnici u određena ograničenja je problem korištenja tih sredstava. Ono što isto možemo istaknuti da je ipak relativno malen broj otkrivenih slučajeva i nepravilnosti. Ono što bih posebno spomenuo da imamo mjeru sa povratom sredstava koja ima samo … milijuna eura za jednu vrijednost, ovo ostalo se može administrativne prilagodbe i popraviti tako da zaista možemo reći da ono što radimo bez obzira na sve da smo se naučili kako realizirati programe i projekte. I tu bih istaknuo dobru geografsku rasprostranjenost korištenja projekata po županijama, ali tu bih spomenuo da svake županije baš nisu imale iste prilike jer samo je o njima ovisilo da li će neke prilike iskoristiti. Kada govorimo prije svega o IPA komponenti prekogranične suradnje onda moramo ipak uzeti u obzir da pojedine županije su morale koristiti više mogućnosti. Primjerice Slavonija je mogla koristiti prekograničnu suradnju i projekte sa Mađarskom, Srbijom, BiH i Crnom Gorom, dok je recimo Varaždinska županija mogla koristiti projekte koji su bili samo između, prije svega županije odnosno Hrvatske i Slovenije, tako da moramo malo znati i vidjeti da netko ima višestruku veće iznose i mogućnosti aplicirati svaki pojedini program dok netko baš to nije imao. i ono što je možda bilo tko je imao manje u onom odnosu sredstva koja su bila dostavljena i dodijeljena ih je puno više … tko ima puno veći global pa ga na kraju nije iskoristio, da ne govorim o tome kako su se ta sredstva iskoristila. Da li su se iskoristila za nekakve razvojne komponente ili su se sredstva iskoristila za neke stvari. Primjerice, dobijete sredstva da izgradite nogometni stadion ili ta sredstva utrošite za vašu poduzetničku zonu ili komunalnu infrastrukturu, nije svejedno, zato se čudimo da netko potroši puno novaca, dobio novaca, a još uvijek govorimo o malom stupnju prije svega razvijenosti odnosno niskom indeksu razine su u tom dijelu. Čudno, gdje su se utrošila ta sredstva? I u biti zaključak i pitanje, a što dalje nakon ovakvog izvješća? Pa svako izvješće kada ga pročitamo iz njega moramo imati određene zaključke, ciljeve, naučiti nešto bolje da one greške koje eventualno jesu da ih ne ponavljamo. Prije svega bih spomenuo da su tematske radne skupine identificirale razvojne prioritete i potencijale RH za spomenuto sedmogodišnje razdoblje. U tom dijelu su utvrđeni sljedeći operativni programi, to su operativni program iz područja konkurentnosti i kohezije, operativni programi iz područja učinkovitosti ljudskih resursa i operativni programi iz područja tehničke pomoći. Bilo bi dobro nabrojiti ko je u tablici 50 još jedanput sve te programe i sredstva koja imamo na raspolaganju. To su prije svega promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih energija, te očuvanje i zaštita okoliša i prirodnih resursa, to su ciljevi 4, 5, 6, 3,5 milijardi, jačanje konkurentnosti gospodarstva kod stvaranja inovativnog i konkurentskog poslovanja, istraživačkog okruženja 2,6 milijardi eura, povećanje sudjelovanja na tržištu rada i poboljšanja kvalitete obrazovnog sustava 1,3 milijardi eura. Održiva i suvremena prometna i mrežna infrastruktura 1,3 milijarde eura, smanjenje siromaštva i aktivno poticanje socijalnog uključivanja 1 milijarda eura, jačanje administrativnih kapaciteta i potpora kvaliteti i djelotvornosti, učinkovitosti javne uprava … milijuna. Ukupno 10,076 milijardi, to je strašno veliki novac za ekonomski iscrpljenu zemlju. Iscrpljena je lijepa riječ, ja bih prije rekao za ekonomski pokradenu zemlju i mislim da nam je to itekako prilika, šansa ali u svemu tome moramo demistificirati fondove a to je na način da europski fondovi neće sami po sebi pokrenuti cjelokupnu hrvatsku ekonomiju, nećemo sami po sebi zaposliti ljude, smanjiti dugovanja, povećati gospodarski rast. Zato ono što isto hoću reći nemojmo koristiti europske fondove kao alibi za našu bezidejnost i našu nesposobnost. Europski fondovi su i najbolji oblik decentralizacije. Svi ovi projekti i programi kreću iz temelja baze, iz općina, iz gradova, županija, iz ustanova i na nama je da znamo da smo sposobni da to koristimo. I da dobro je ovdje na raspravi bilo rečeno, trebamo možda govoriti o primjerima dobre prakse. Ja mogu reći

Imamo ti projekta koja su spremna, ali mi znamo mnogi reći da imamo projekte nekoliko stotina milijuna kuna. što to znači imati spremne? Napraviti jedan elaborat gdje ćemo unijeti spisak želja? To nije ništa. kada pokažemo građevinsku dozvolu i riješimo sve one aplikacije koje su trebale biti prije ispunjene, e to je program i projekt kojega onda kada se otvaraju, a otvaraju se uvijek programi možemo iskoristiti, iskoristiti način da ga ugradimo u razvoj prije svega naših lokalnih uprava koje su temelj razvoja onda i cjelokupne Hrvatske. Zaista s tom porukom da sve zaista ovisi o nama, ne tražimo alibi da nam je netko drugi kriv ili nešto drugo treba napraviti. Klub HNS-a, Liberalni demokrati će prihvatiti ovo izvješće. Hvala Zahvaljujem. Prelazimo na replike. Prvo se javio poštovani Dinko Burić. Izvolite. **Burić, Dinko (HDSSB)** Zahvaljujem poštovani gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolega mislim da ste prije svega učinili nešto nedopustivo, povrijedili ste sve zastupnike koji sudjeluju u ovoj raspravi vašom konstatacijom kako kada se kritički osvrne na ovo izvješće kako se tada radi o mlaćenju prazne slame. Zar je za vas mlatiti praznu slamu ukazivati na to da smo u 6 mjeseci prošle godine i tijekom ove godine uplatili za članarinu 5, gotovo 5,5 milijardi kuna a da smo od te članarine povukli ili gotovo ništa bismo rekli simbolično. To je za vas mlatiti praznu slamu? Zar je mlatiti praznu slamu govoriti i ukazivati u najboljoj namjeri resornom ministarstvu i Vladi Republike Hrvatske kako je nedopustivo da smo imali prije nekoliko mjeseci, poslali Europskoj komisiji tri operativna programa a onda smo preko noći izvan izvještajnog razdoblja smanjili to na dva operativna programa? I što mislite zašto smo mi jedna od rijetkih zemalja koja još nije dobila potvrdu Europske komisije dakle o dokumentu koji smo joj poslali još u 4. mjesecu ove godine o partnerskom sporazumu? To je mlaćenje prazne slame? To nije samo uvreda zastupnicima, to je pitanje da li vi uopće znate o čemu vi pričate. Nije dovoljno izaći za govornicu, pročitati i citirati tekst koji smo svi dobili a ne reći ništa što će doprinijeti da i ova Vlada promijeni ono što ne valja. Jer naše rasprave nisu samo zato da budemo kritizeri nego da svojim raspravama ukažemo to ne valja, mijenjajte. Jer zastupate sve građane Republike Hrvatske ne samo onu parlamentarnu većinu. A reći mlatimo praznu slamu a mi samo ukazujemo na ono što je pogubno za sve građane Republike Hrvatske. Prema tome, molim vas da vodimo računa o tome kakve riječi upotrjebljavamo. **Stazić, Nenad (SDP)** Čuti ćemo odgovor na ovu repliku Marijana Škvarića. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa mogu reći a vidite da je počelo djelovati. Zaista ste sada malo puno konkretnije, konciznije, argumentiranije raspravljali o ovom izvješću u odnosu na prijašnje rasprave koje smo čuli priznali vi ili ne. S druge strane ono što ste vi isto rekli da li ja znam o čemu govorim. Pa ja vas pitam koliko puta ste se vi sjeli za stol i uzeli kemijsku u ruke i popunili određenu aplikaciju za fondove Europske unije. 16 kojih smo proveli u svom gradu, kojeg sam svakog praktički bio na čelu i radio, pisao, lijepio marke i nosio da smo to ugradili u naš grad. Tako da itekako znam o čemu govorim. Između ostalog što ste govorili potpisivanju sporazuma, partnerskog sporazuma, za vašu informaciju od 28 država Europske unije sa 18 ih je potpisano 10 ih još nije potpisano među njima je još i Hrvatska. Tako da ne možemo reći da to mi nismo znali i da smo mi jedini u tome. Ono što je isto i zamjenik rekao, apsolutno sve je u roku u tijeku, naravno svi bi mi htjeli da to bude odmah ali ono što opet ovisi, ovisi o nama da budemo mi spremni na lokalnoj razini a ne da sve se vadimo na Vladu ili nekog drugog. Hvala lijepa. Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Kolega Škvarić, ja ne gledam sa toliko optimizma na ovo izvješće niti na sve ono što Vlada radi u dijelu korištenja kako ovih programa tako i strukturnih fondova. Sami ste rekli da je Hrvatska do sada jedna od 10 država članica koje nisu potpisale partnerski sporazum no to nije dobro s jedne strane a s druge strane što mi nismo donijeli ni druge strateške dokumente koji su podloga za izradu samog partnerskog sporazuma i onda operativnih programa koji slijede iz tog partnerskog sporazuma i koji će omogućiti povlačenjem više od 10 milijardi eura. Prateći ova izvješća već 3 godine otkada je ova Vlada vi ćete vidjeti da je u dijelu operativnog programa koji se odnosi na zaštitu okoliša, stalno se spominju samo dva regionalna centra za gospodarenje otpadom i to Kaštijun i Marišćina, Bikarac je u Šibenskoj županiji završen pa odnosno u vrlo visokoj fazi dovršenosti pa o njemu ne govorimo. Ali vi dobro znate i kao načelnik i kao gradonačelnik grada je Republika Hrvatska preuzela obveze da će do kraja 2018. godine zatvoriti sve nelegalne deponije, otvorene deponije, da ćemo izgraditi 18 regionalnih centara. E sada vas ja pitam ima li optimizma u tome da smo mi do sada napravili tri i to za vrijeme one bivše HDZ-ove Vlade da u međuvremenu nismo pokrenuli financiranje novih centara za gospodarenje otpadom a to je naša obveza koju smo preuzeli iz potpisivanja Ugovora za pristupanje u punopravno članstvo u poglavlju …/Govornik se ne razumije./… okoliš gdje smo se obvezali. I ukoliko to ne napravimo plaćati ćemo penale upravo zbog toga što te stvari nismo napravili. Prema tome u ovom izvješću vidi se u dijelu koji se odnosi na zaštitu okoliša, a što je naša obveza bila, nismo napravili gotovo ništa ili bolje rečeno vrlo malo. **Škvarić, Marijan (HNS)** Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Da, tu se slažem s vama, prije svega da sa velikom dozom optimizma moramo gledati jer ako budemo pesimisti, svi na neki način gledali crno onda prije svega mi saborski zastupnici, tu nema napretka. Mi smo ti koji morao vući ali naravno moramo biti

I baš u tome se slažem isto da treba biti što manje politikanstava u konkretnim stvarima i svi zajedno uključimo se da napravimo sve te strateške dokumente koji nam još nedostaju, jednim konsenzusom donesemo i krenemo da dobijemo ta sredstva. Baš iskustva, isto što sam htio napomenuti, da premalo u Hrvatskoj ima ljudi koji smo, mogu sebe otvoreno reći, još puno vas kolega, sposobni, spremni iskoristiti ta sredstva. Mi trebamo sve resurse koje imamo, čak izvana uzeti i u to uključiti. Po meni ljudski resursi nisu trošak, one su itekako investicija samo treba dobro i kvalitetno ih se voditi i raditi i mislim da onda nam to je mogućnost da to iskoristimo. Hvala lijepa. Krešimir (HDSSB)** Hvala lijepo. Naime kolega Škvariću, nije ključ čitati izvješće nego ključ je povlačiti sredstva i mislim da je većini dovoljno jedanput da pročita i zna dobro ovo izvješće. Bitno je da li je veće U ili je veće P. Mislim na uplaćeno i povučeno kolega Škvariću. Naime, kad kažete da mlatimo praznu slamu, slažem se da neki mlate praznu slamu ali ovo je vrlo ozbiljno izvješće i vrlo ozbiljni trenuci su za Republiku Hrvatsku. Važno je itekako da li smo imali pregovarače ili prepisivače i važno je u partnerskom sporazumu šta će pisat za Republiku Hrvatsku. Nažalost, nismo među 18 zemalja koje su potpisale ga nego smo među onih 10. Nadam se da nećemo ostati zadnji u potpisivanju tog sporazuma. Vjerujte, Hrvati su sposobni ali nemamo svi iste šanse. Ponovo ponavljam, nije isto jeste u Osječko-baranjskoj županiji ili u Gradu Zagrebu. Osječko-baranjska županija ima danas spremno 2,8 milijardi kuna projekata Europske unije, ali nećemo ih moći realizirati kolega bez učešća i snage da imamo mogućnosti da sudjelujemo s tim sredstvima u učešću za europske projekte. Prema tome nemamo svi iste šanse, a ljudi u ovom Saboru itekako progovaraju o tim problemima i ne mlate praznu slamu. Mlate praznu samu oni koji povećavaju nezaposlenost, koji povećavaju zaduženost Republike Hrvatske, koji se ne pridržavaju Plana 21 i oni koji su govorili da Bog da im se ruka osušila ako za Slavoniju i Baranju ne daju sredstva. Ne da ne daju sredstva nego ovih dana govore da Bog da im se ruka osušila ako se Hrvatska bude za Slavoniju i Baranju zadužila. Dinko Burić, odgovor na repliku. trebamo znati, prije svega saborski zastupnici, svaki detalj ovog izvješća. A ono što se veli, treba čitati, ponavljanje je majka mudrosti, tako je da sto puta pročitate ući će vam nešto ono što možda još uopće niste znali. A svako zrnce znanja više će biti 1 milijarda možda kuna ili neka bude i milijun kuna je već prednost, ono što nećemo trebati mi dati iz našeg proračuna u svemu tom dijelu. Ali opet se ne slažem s vama da li mi imamo iste šanse ili ne. Šanse imamo apsolutno svi iste, samo da li su neke mogućnosti više ili manje bilo koje razine. Primjerice, ono što ste rekli, da, trebamo rješavati prepreke, trebamo rješavati probleme. Mi smo spomenuli da rješavanje predfinanciranja projekata kako, na koji način, također povećavati stručne i financijske kapacitete jedinica lokalne (regionalne) samouprave, pitanje vanjskih konzultanata, jačanje administrativnih kapaciteta Ministarstva što je itekako bitno, poštivanje rokova zbog dugotrajnosti postupaka javne nabave. To su sve problemi ne samo oko ovog izvješća, a to smo dobili ipak određene naznake, moramo u okviru drugih zakonskih uvjeta i zakona djelovati da riješimo i da imamo svi praktički jednake šanse. O tome itekako još imamo puno toga razgovarati. Hvala Hvala lijepo poštovana potpredsjednice. Kolega, znam da ste kao čelnik lokalne samouprave uspješni u povlačenju sredstava iz europskih fondova moram vam reći ovdje, budući da ja dolazim iz jednog gradića koji to dosta dobro radi, ali nismo u istoj poziciji. Nismo u istoj poziciji zato što recimo ste vi mogli koristiti mjeru 301 IPARD-a, a moj a moj grad, grad Križevci nije mogao koristiti tu mjeru jer je netko u pravilniku napravio bedastoću. Ne govorim sad o ovoj Vladi, govorim o onoj prijašnjoj Vladi i ministarstvu, ali ova to nije promijenila. I dan danas to ne možemo i ukazivamo na to koliko gradova u Hrvatskoj ima koji imaju prsten sela oko sebe. Dakle na području grada Križevaca živi 10 tisuća ljudi u prstenu sela oko grada i ja nisam mogao koristit nijedan program mjere 301 i ne mogu ni danas. A treba samo promijenit pravilnik, što je u našim rukama. Možda je ovo jedan prijedlog ustvari i sugestija i zamjeniku ministra da se to malo vidi da se tako nešto napravi. Ali ono što je bitno, vi kažete da izvješće treba više puta čitati pa da je onda ono jasno, a onda kažete nakon toga da sva područja nisu imala iste mogućnosti, a unutra su navedeni postoci na temelju ne istih mogućnosti. Vidite da ono nije točno i da ima zbunjujućih podataka. A jedan ovako zbunjujući podatak, baš ste spominjali postotke, postotak ugovorenosti po pojedinim komponentama se kretao od 33,68 do 70,10% a isplaćenosti 25,67 do 83,52.

kada govorimo uvijek o nekakvim pokazateljima koji se tiču apsolutno … iznosa onda možemo ići u nekakvu krajnost … kako god to analizirali nećemo biti pametniji jer može netko ostvariti 100% rast s 1 na 2, a netko je od nekih 1000 pa na 1010 ostvario 1% rasta. Recimo za usporedbu samo da vam predočim što je odnos između apsolutnog i relativnog iznosa. Ali vraćamo se na ovo što se tiče jednakih potencijala i mogućnosti. Mi čak na sjeveru, evo i vi ste također uspješno u tom dijelu, uz manje mogućnosti resurse kad govorimo o IPA programu vi ste mogli na vašem području koristiti samo IPA prekograničnu suradnju sa Mađarskom, mi recimo samo sa Slovenijom. Velim kolege iz Slavonije su mogle koristiti 5 tih resursa, znači Mađarska, Srbija, BiH, Crna Gora i još pojedini projekti koji su baš bili za njihovo područje koje mi nismo mogli koristiti. Tako da netko tko je u manjim resursima iskoristio jako puno onda se u tom dijelu govori o uspješnosti. Kad govorimo o komponenti 5 IPARD-a, rekao sam da zaista u tom dijelu je bio najveći problem zato što smo njega mijenjali nekoliko puta, ne sad s ovom vladom nego prije, o postotcima državnog vlasništva, udjelima i tu smo se moram otvoreno reći na neki način izgubili. Kod IPARD programa ja recimo koristim do milijun kuna iz kojeg radimo sredstva za pročistač.

toga …/Govornik se ne razumije./… i među najuspješnijima smo u Hrvatskoj, dobili smo sredstva za djelovanje. Već smo dobili prvi projekt iz Agencije za zaštitu okoliša za sve naše članice kojih je 11. Znači, potencijali su tu pred nama, a na nama je da li ih znamo iskoristiti. Hvala. Hvala lijepa. Kolega Škvarić, nisam se nadao od vas baš da ćete za one koji kritički govore o ovom izvješću reći da mlate praznu slamu, ali ste kazali da znamo pripremati projekte. Rezultati i izvješće ne pokazuju baš to. Molim vas, recite mi jednu zemlju članicu EU koja više uplaćuje od Hrvatske, a manje povlači sredstava. Recite mi samo jednu. Kad je, naravno da ne može se temeljiti rast na korištenju europskih sredstava, ali nastupa šteta ako ne maksimaliziramo povlačenje sredstava u odnosu na uplaćeno. Nastupa šteta, negativni efekt. A metodologija izvješćivanja je nepopravljivo pogrešna i također štetna. Ovo izvješće zapravo ne otkriva nego prekriva, ono ne izvješćuje nego prešućuje, ono ne stvara sliku, nego ono ono zapravo iskrivljuje sliku. Nigdje se niti jednim podacima tako ne manipulira kao podacima o korištenju europskih sredstava, a zapravo učinci su vrlo skromni, na žalost vrlo skromni. Golem je jaz između potencijalnog i ostvarenog, to je najveći problem. A odgovorni za korištenje i povlačenje sredstava se šepure kao da nisu ministri Hrvatske sa skromnim rezultatima, nego kao da su ministri Poljske. Oni zapravo u stvarnosti povlačenje sredstava iz EU fondova je primjer kako se država sramoti. Ali možda i nije ministar kriv. Možda su krivi softwari, a možda i klima uređaji, jer on i to povezuje sa nepovezanim stvarima. Hvala lijepa. **Škvarić, Marijan (HNS)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice Sabora. Tu se slažem s vama i što nam na žalost ne ide baš u prilog, a to je da zaista da, jako manipuliramo podacima baš što se tiče fondova EU. Svatko može naglasiti nešto što njemu paše u datom trenutku ili sakriti nešto u ovim obimnim podacima ne samo ovog izvješća kojega apsolutno ipak smatram da je dobra metodologija dobra metodologija koja je ovdje napisana. Iz njega se može tko želi puno toga naučiti. Ako ne, ono čisto rečeno ide se u ministarstvo za dodatne informacije i onda dobijete kompletnu sliku u tom dijelu. Recimo jedna manipulacija koja je isto bila, koja je teška velim zašto nismo nešto na vrijeme napravili. To je da smo recimo mi prethodnih godina cijelu jednu godinu čekali da Agenciju za plaćanje možemo aktivirati. Cijelu godinu smo izgubili. Zašto i gdje i zbog čega, ne bih sad ulazio u detalje, premalo je vremena. Ali ono što ste ipak rekli, da li da navedem neku državu koja sad više daje nego što dobiva, ali moramo shvatiti da je ovo smo praktički godinu dana u EU, da ovo izvješće za prvu, drugu polovicu prošle godine, a sve ostale zemlje su već 10 godina, znači 2004. godine, 10 godina kada su bili u EU. Da, zaista ja bio sam u Sloveniji, bio sam u Poljskoj, Austriji, Njemačkoj di je zaista ovo iskustvo koje imam sam pitao druge da me nauče da znamo što se pripremiti kad mi uđemo u EU. Svi su imali iste ovakve probleme na prvim godinama, svi su imali iste probleme. Ali onda u drugoj, trećoj, četvrtoj godini su uspjeli puno više sredstava onda aplicirati ako su se dobro pripremili. Znači, to opet ovisi o nama. Ja ne mislim da smo mi puno lošiji ili gori od drugih zemalja. Dapače, što smo rekli vidi se veliki, konstantan rast aplikacije, odnosno količina tih sredstava EU. Ali opet govorim nemojmo sve osuđivati. Nije ministarstvo sve krivo. Hajmo mi na temeljnoj bazi raditi projekte, učiti jednog drugog surađivati, tu nema nikakve konkurencije. Mislim da može biti benefit za sve ako iskoristimo ova sredstva. Hvala lijepa. U ime Kluba zastupnika HDSSB-a kolega Dinko Burić. Izvolite.

u sebi prije svega motivirana željom da ukažemo na ono što ne valja kako bi se to popravilo za dobrobit svih građana Republike Hrvatske. Ulaskom Republike Hrvatske u EU ostvaren je jedan od strateških ciljeva Republike Hrvatske i neprijeporna je istina kako je članstvo u EU donijelo brojne promjene, ali i brojne mogućnosti prije svega ono što su građani očekivali mogućnost značajnog gospodarskog oporavka ali i razvoja. I kad govorimo o sredstvima i o ovom izvješću, onda je poznato da je još od 2007. godine Hrvatskoj instrumentom predpristupne pomoći na raspolaganju bilo nešto više od 150 milijuna eura godišnje. Ulaskom u EU dakako da smo došli u poziciju korištenja mogućnosti višestrukog povećanja raspoloživosti sredstava iz fondova EU. Tako je već u drugoj polovici 2013. godine instrumentima kohezijske politike Hrvatskoj bilo na raspolaganju 450 milijuna eura, a u ovoj 2014. godini na raspolaganju gotovo milijarda eura. Ovaj iznos predviđen je za rast iz godine u godinu, pa bi do 2020. godine godišnja kako se to kaže alokacija a ja ću reći eto, ono što nam stoji na raspolaganju trebalo dosegnuti 1,2 milijarde eura. I ovi navedeni iznosi predstavljaju priliku za cjelokupno hrvatsko društvo ali u isto vrijeme izazov i obavezu za sve one sudionike u procesu korištenja ovih fondova. A što mi sada imamo? Prošlo je evo već gotovo 16 mjeseci kako je RH postala punopravna članica EU. Ulazak Hrvatske u EU zaista je bio praćen velikim očekivanjima ali doduše i velikom neizvjesnošću što će građanima RH ulazak u ovu veliku zajednicu europskih naroda u konačnici donijeti. Nije tajna kako Hrvatsku već godinama trese teška, a nažalost i sve teža i teža gospodarska kriza, živi se sve lošije i lošije, a prethodna i sadašnja vlast nisu se pokazale doraslima naći rješenje izlaska iz te krize i upravo u tom svjetlu hrvatski narod i svi građani RH počeli su na određeni način tražiti spas ili barem očekivati taj spas u mogućnostima koje je ulazak u punopravno članstvo u EU Hrvatskoj ponudio a to je već spomenuta mogućnost korištenja za nas velikih ogromnih sredstava fondova koji su nam na raspolaganju. Međutim, do ovih sredstava se ne dolazi samo po sebi. U EU kad su u pitanju sredstva koja stoje svakoj članici na raspolaganju u punom smislu se pokazuje točnost one izreke da ni kod babe nema džabe. Naime, za korištenje na papiru raspoloživih sredstava fondova EU potrebno je ispuniti niz strogo propisanih pretpostavki među kojima su ne samo postojanje gotovih projekata već i administrativni kapaciteti ali i postojanje strateških dokumenata bez kojih EU ta sredstva ne da nikome pa ni Hrvatskoj. A da smo mi majstori za ako ne sasvim upropastiti a ono barem maksimalno sami sebi zakomplicirati realizaciju 100% šansi dokazuje i ovih 16 mjeseci punopravnog članstva u EU od kojeg hrvatski građani zasada ne samo da nemaju očekivanu korist nego nas to je istina ovih 16 mjeseci ovo članstvo više košta nego što smo od njega dobili. Mi danas raspravljamo o Izvješću o korištenju pretpristupnih programa pomoći EU za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2013. godine. Razmatranje ovog izvješća je u skladu s obvezom Vlade RH da Saboru podnosi redovna izvješća o korištenju pretpristupnih programa pomoći EU. I u tom smislu moglo bi se reći kako je ovo jedna rutinska točka dnevnog reda na sjednici Hrvatskog sabora. Međutim, samo izvješće kao izvješće je na svojih 127 stranica uključujući i ona zadnja dva priloga prepuno statističkih podataka, tablica, grafikona, ponegdje i u smislenom pogledu sasvim nepovezanih i nesuvislih rečenica a nalazimo gospodine zamjeniče ministra i netočne podatke u tablicama poput onih u tablici 50. na stranici 123. gdje oni koji su radili ovo nisu čak dobro niti zbrojili sve rubrike pa su vam prikazali pogrešan zbroj. Pogledajte kad su u pitanju dakle korištenje sredstava iz strukturnih instrumenata. Kao da je ovo izvješće pisano po principu kad se već mora ajmo onda taj posao otaljigat, napisat puno ali po mogućnosti da se malo napisanoga razumije. I kad bi sav problem bio u nizu tih ponegdje teškim birokratskim jezikom pisanim tekstom i manje-više točnim ili netočnim tabličnim podacima tada ne bismo imali baš pretjeranog razloga za zabrinutost. Ali ono što nas sve treba i mora brinuti jest činjenica da mi još uvijek raspravljamo samo o korištenju sredstava pretpristupnih fondova EU, dakle iz vremena dok smo još bili kandidat za člana EU a ne punopravna članica ove zajednice. A da još nema niti riječi o tome što je sa korištenjem sredstava fondova koji su nam kao punopravnoj članici sada na raspolaganju, koja nam pripadaju, ali za koja za razliku od onih uvjetno rečeno besplatnih pretpristupnih sredstava sada plaćamo dobro izraženu članarinu. Treba jasno reći dakle kada govorimo o sredstvima iz ovog izvješća govorimo o sredstvima koja smo imali na raspolaganju prije službenog ulaska u EU i to su sredstva koja su za nas bila uvjetno rečeno kako sam i rekao besplatna. Mi pričamo o sredstvima iz programa 2007., 2008., 2009. i 2010., a već godinu i pol dana plaćamo članarinu a o tim sredstvima niti riječi. Dakle, mi od ulaska u EU prije 16 mjeseci plaćamo i to ne malim novcima, a sredstva koja smo u ovih 16 mjeseci povukli su mizerna u odnosu ne samo na plaćenu članarinu već pogotovo u odnosu na sredstva koja nam na papiru stoje na raspolaganju. A odgovoran za ovo ne može biti nitko više od onih koji nose obvezu stvaranja uvjeta za njihovo korištenje a to je Vlada Republike Hrvatske, posebno resorno ministarstvo ali i druga ministarstva. Kako se može opravdati činjenica da je RH u 2013. godini uplatila milijardu 805 milijuna 135 tisuća i 213 kuna članarine EU,

A da u isto vrijeme mi još uvijek pričamo i koristimo samo uvjetno rečeno besplatna sredstva iz pretpristupnih fondova EU, a ne ova za koja plaćamo debelu članarinu. Za godinu i pol članstva u EU računajući od 1. srpnja prošle godine do kraja ove godine mi ćemo platiti članarine, dakle 5 410 884 771 kunu, a iskoristit ćemo gotovo ništa u usporedbi sa time u ovih godinu i pol dana. Ne može se nitko pravdat da ćemo to raditi kasnije, jel i u kasnijim godinama nam stoje na raspolaganju ova sredstva, izgubili smo godinu i pol dana. Ovo zaista treba znati. Pa ova sredstva iz pretpristupnih fondova smo i tako i tako mogli koristiti i bez plaćanja članarine, ali ova za koju tu članarinu plaćamo moramo povući jer ćemo onda uopće, ćemu onda i naše članstvo u EU. Ovakvo ponašanje odgovornih u Vladi Republike Hrvatske nije samo nerazumno nego i neodgovorno. I zato smo dužni ukazivati na ono što ne valja kako bi se to što ne valja mijenjalo. Kad je u pitanje regionalna politika EU a što je posebno važno za nas u Slavoniji i Baranje, pitanje razine i dinamike regionalnih razlika u EU je oduvijek imalo i ima posebno važno mjesto u njenom političkom okviru. Od kolikog je to interesa za EU, podsjetit ću vas i na činjenicu koja proizlazi iz Lisabonskog ugovora, točnije iz ugovora o funkcioniranju EU u kojoj je cijela jedna glava, glava 18 posvećena "Gospodarskoj, socijalnoj i teritorijalnoj koheziji." I podsjetiti ću na članak 174. tog ugovora koji kaže "Radi promicanja svog sveukupnog, skladnog razvitka unija razvija i provodi svoja djelovanja koja dovode do ojačavanja gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije. Unija posebice nastoji smanjiti nejednakosti između razvojnim razinama različitih regija te zaostalosti regija u najnepovoljnijem položaju." U cilju ostvarenja ovih ciljeva navedenih u citiranom članku 174., članak 175. istog ugovora među ostalim navodi "Unija podupire ostvarenje ovih ciljeva djelovanjem koji provodi putem strukturnih fondova Europske investicijske banke i ostalih financijskih instrumenata." A u članku 176. navodi se "Kako Europski fond za regionalni razvoj pomaže ispravljanju većih regionalnih nejednakosti unutar unije sudjelovanjem u razvoju i strukturalnoj prilagodbi regija čiji razvoj zaostaje, te u preoblikovanju industrijski zaostalih regija." Namjerno sam citirao kako bih podsjetio na ono na što smo ukazivali i u raspravi o interpelaciji o radu Vlade Republike Hrvatske krajem 2012. godine. Tada smo bili nazivani galamdžijama, a evo upravo ovih sada već dvije godine pokazuje nažalost koliko smo bili u pravu. Jel vidi se i iz izvješća o tome koliko ko uopće ima kapaciteta za povlačenje ovih sredstava. Najkraće regionalna politika EU ima za cilj smanjenje gospodarskih i socijalnih razlika između regija i država članica EU, a ovo je ako je za ikog važno onda je to za Slavoniju i Baranju jer smo upravo u fondovima EU kod već središnja državna vlast već godinama i godinama, i prethodna i sadašnja nema razumijevanja za potrebe Slavonije i Baranje, polagali smo sve nade u fondove EU kao instrument u provedbi europske regionalne politike čiji je cilj razvojna potpora nerazvijenim regijama. I tim više ne korištenje raspoloživih sredstava opet najviše ugrožava i pogađa upravo najnerazvijenije regije a tu je posebno pogođena Slavonija i Baranja. Vezano za vašu izjavu gospodine zamjeniče ministra, kako je Republika Hrvatska donijela dva operativna programa, onda je važno reći kako to baš i nije točno, to podsjećam jer smo imali prvobitno tri operativna programa, a sad smo prijavili Europskoj komisiji dva operativna programa. A ja postavljam pitanje gdje je i zašto preko noći nestao operativni program iz područja tehničke pomoći? Jel i on nosi značajna sredstva. Pojašnjenje kako se on u druga dva programa uklopio nije dovoljno ne samo jasno nego nije ni dovoljno argumentirano. Sve u svemu ne želeći trošiti evo nepotrebne riječi na suhoparne točne ili netočne, razumljive ili još više nerazumljivije brojke i podatke iz ovog izvješća jasno treba hrvatskoj javnosti reći članstvo u EU nas košta više nego što od njega trenutno imao koristi. Nadam se da smo svi svjesni kako se to mora promijeniti jer su mogućnosti koje nam članstvo pruža ogromne i grijeh je to ne iskoristiti. Ovakav odnos Vlade za građane Republike Hrvatske je izrazito štetan, ali i poguban. Ako plaćamo skupu članarinu a manje od toga dobivamo onda u konačnici osiromašujemo državu. Bivša nas je vlast osiromašila pljačkom, ova nas osiromašuje nesposobnošću. Prošli s onim što nisu smjeli, ali su učinili, sadašnji s onim što trebaju a ne čine. Grijeh je i činjenje i nečinjenje. Prema tome, ako će ovo pomoći da se Vlada trgne iz sna onda rasprava o ovoj točci dnevnog reda ima smisla i nije mlaćenje prazne slame. Ali ako Vlada i dalje nastavi radit kako radi onda ne treba više raspravljati nego mijenjati Vladu. Kako što je zbog onoga što je loše učinila prošla vlast bila promjena tako i zbog onog što čini ili ne čini ova vlast treba doći promjena. Vremena za popravljanje stvari je sve manje, ali nada umire posljednja. Hvala. Hvala lijepo uvažena potpredsjednice. Kolega Burić, slažem se sa svime što ste rekli. Zaista vrlo temeljite i argumentirano. Jer svi pričamo o fondovima, međutim istina je da je malo tko imao priliku osjetiti konkretne učinke tih fondova u našim malim sredinama osim možda nekih većih urbanih. Kad vidimo kako radi Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU s pravom se hrvatski građani, s pravom hrvatski građani te fondove doživljavaju kao dudu varalicu. Bili su jedan od glavnih argumenta isplativosti ulaska u EU i trebali su zadovoljiti želju građana za EU, a ispalo je da je nesposobnost aktualne vlasti da iskoristi tu mogućnost europskih fondova, to razmišljanje hrvatskih građana promijenilo u suprotno i zaista danas građani Hrvatske imaju drugačiju predodžbu što je to nama EU značila. Jer jučer smo pričali o izvršenju proračuna za 6 mjeseci. Kada vidite realizaciju Ministarstva regionalnog razvoja u prvih 6 mjeseci, koje je 20% od onog malog iznosa koji oni imaju, 745 milijuna kuna, kada oni potroše 150 milijuna kuna u 6 mjeseci, postavlja se pitanje kome oni pomažu da ti fondovi ostvare ono za što su namijenjeni jer dobri ljudi, sposobni, smijenjeni su da bi se u sustav uveli oni koji tek trebaju početi nešto učiti, međutim vrijeme nas zgazi i svakim danom shvaćamo da nam ta prilika postaje neiskorištena. I zato sam i jučer rekao, a i danas ponavljam, bolje da nas ošamari istina, nego da nas poljubi laž. Jer ljudi upravo tako doživljavaju ovu priču o našim mogućnostima i o EU fondovima uopće. **Zgrebec, Dragica Hvala. Dobro, moram pojačati onda glas. Dakle, bilo bi sve u redu da ovo što se događa nije zaista tragično za sve građane RH sa sa tolikom željom, ali rekao sam, bilo je i neizvjesnosti i skepse kod ulaska u EU. Ali i kod onih koji su bili skeptični bila je izražena želja da se uđe jer smo nadali se svi, ako ne zna naša vlast, možda će nam pomoći netko treći. Nema tko će, sam se za sebe moraš pobrinuti, ako želiš da se neke stvari promijene na bolje. A onda kada ukazujemo na ono što ne valja, onda se to mora početi slušati. Pa zabrinjavajuća je činjenica iz ovog izvješća, evo jedna od rijetkih razumljivih rečenica u ovom izvješću na 119. stranici. Da je u razdoblju od 31. ožujka 2013. do 31. prosinca 2013. godine putem sporazumnih premještana zaposleno 30 službenika, a u istom razdoblju je 46 zaposlenika napustilo institucije. E sad ja vas pitam, govorimo o onom dijelu administrativnih kapaciteta koji su jedan od preduvjeta za korištenje ovih sredstava. Projekti, administrativni kapaciteti i operativni programi, dakle strateški dokumenti. Mi nemamo još strateške dokumente, a 16 mjeseci smo članica, operativne programe, čekamo gospodine zamjeniče ministra do kraja 10. mjeseca. Evo, kraj listopada, koliko će dugo trajati ovaj listopad za Vladu RH? I treće, I treće, projekata imamo, i to je za kolegu Škvarića. Imamo mi projekata, samo je, reći ću vam i kasnije na to, ali nemamo ono što treba, što je Vlada trebala osigurati. Strateške dokumente, a da ne govorim i fiskalne kapacitete da bismo povukli sredstva. Nemamo. Kolega Buriću, mislim da vašu raspravu možemo preslikati na interpelaciju o radu Vlade prije, samo što sada imamo dokaze da je to bila istina i to je ključno. Sa ugovaranjem svih projekata se kasni u prosjeku godinu dana, a vi ako kasnite sa ugovaranjem projekata, … da ćete u nekom vremenskom razdoblju izgubiti novce koje morate iskoristiti do tada i tada. Dakle, ja sam već govorio o projektu za odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda Poreč i Osijek, koji su ugovoreni sa mjesec dana kasnije. Vukovar koji je trebao biti ugovoren prošle godine, praktički oni su napravili poziv za natječaj na dokumentaciju, a da ne govorimo o projektima za vodoopskrbu i odvodnju, Bjelovarko-bilogorske županije, Koprivničko-križevačke, u Novoj Gradišci, Đakovu, Vrbovcu, Krapini, u mojoj Velikog Gorici, Samoboru, Dugom Selu, Virovitici, Vodicama, itd., umjesto da se završe pregovori, oni pojma uopće nemaju što će biti, a da ne govorim da ključni problem kod financiranja iz europskih fondova, da u principu morate osigurati sredstva prije, a kasnije ćete ih dobiti. I tko je u stanju kad se ispregovara sve skupa u ovakvoj situaciji kakva je u Hrvatskoj osigurati sredstva i napraviti određene projekte. Dakle, ključni problem je, a to nije rečeno sada, to je rečeno i prije 6, 7 godina da Hrvatskoj fale administrativni kapaciteti koji mogu napraviti projekte koji će biti prihvaćeni, koji neće biti odbacivani zbog toga što netko želi napraviti ovako i onako. I to je ono što se vidi iz ovog izvješća bez obzira koliko netko pokuša nekad kad mu paše postoci, a kad mu paše nominalni iznos prikazati da nam se nešto ne radi. Ponavljam, i to ću govoriti cijeli dan, Hrvatska sa ovim izvješćem potvrđuje da u 2016. smo izgubili 600 milijuna eura koji naprosto neće biti ispregovarani. **Burić, Dinko (HDSSB)** Tako je. 5,5 milijardi kuna ili koliko god hoćete milijuna eura smo u ovih godinu i pol dana izgubili. Mi pričamo o sredstvima koja su i tako i tako bila na raspolaganju, i trebamo i o njima raspravljati, kako bi, jer nam još uvijek stoje na raspolaganju, ali ona nas nisu koštala ništa, a sada plaćamo za sredstva koja ne povlačimo. I kad smo govorili u interpelaciji o nejednakim mogućnostima, onda se upravo radi o tome da je svrha Europske regionalne politike smanjiti razlike između razvijenih i nerazvijenih. Mi danas vidimo i potvrđuje se točnost iz naših navoda iz interpelacije od prije 2 godine, da će upravo se dogoditi ovo što se događa, da će najviše pomoći Zagreb. Nismo mi ljubomorni na Zagreb, ali između Zagreba i ostalih već je i tako velika razlika, a svrha ovih fondova je smanjiti te razlike. A što da drugo sada napravim nego, evo, drago mi je, ja poštujem gospodina Puljiza, ali da ga podsjetim na njegovu doktorsku disertaciju, a mentor mu je bio sadašnji ministar i potpredsjednik Vlade, gospodin Grčić. Tada je 2009. godine dok nije bio u Vladi pisao jedno, kako god okrenuli po svim pokazateljima, Slavonija i Baranja je najnerazvijenija, a grad Zagreb najrazvijeniji dio RH. Brojne analize pokazuju da grad Zagreb u gotovo svim pokazateljima razine gospodarske razvijenosti zauzima 1/3 od ¾ Hrvatske. gotovo se Zagreb pretvorio u monocentrično gospodarstvo s dominantnim učešćem. I zaključno, porast investicija izravno doprinosi rastu BDP-a na strani potražnje dok na strani ponude porast investicija osigurava rast kapaciteta za buduću proizvodnju i to navodi kao argumente, to ste vi gospodine Puljiz napisali u svojoj disertaciji 2009.godine. ovo vam piše na stranici 92. na to nemojte koristimo fondove da izjednačimo neka i Zagreb vuče sredstva, ali dajte siromašnima i Međimurju, i nama, i Dalmaciji, i svima koji se nalaze u problemima da stignemo Zagreb,

Kolega Burić kada već spominjete ministra, da je danas na dnevnom redu rebalans državnog proračuna i da nema ministra financija kako bismo reagirali? Gospodine ministar, uz sve poštovanje zamjeniku ministra, nikada se nije pojavio, a danas bi morao tu biti osim na aktualnom satu osim na aktualnom satu i to ne zbog nas nego zbog svog predsjednika mora biti tu. Govorili ste da ćemo od ulaska i do kraja ove godine uplatiti 5,4 milijarde kuna, a da nismo povukli i nećemo povući skoro ništa. nismo samo mi uplatili 5 milijardi i 400 milijuna kuna, mi smo se zadužili da bismo uplatili tih 5 milijardi i 400 milijuna kuna, mi plaćamo ogromne kamate na taj dug i ne povlačimo sredstva. Koja je to neprocjenjiva i nepovratna šteta svi gledamo na to kao da se Hrvatskoj ništa ne događa. A povlačenje sredstava ovisi samo o sposobnostima i indeks korištenja sredstva je zapravo indeks sposobnosti hrvatske Vlade, indeks sposobnosti hrvatskog društva, odnosno indeks nesposobnosti kako ispada po svim ovim pokazateljima. A koliko je metodologija pogrešna ovakvog izvješća, pa zamislite, a i sami ste to kazali, pripremljeni projekti za fondove EU u istom izvještajnom razdoblju i povlačenje sredstava iz pretpristupnih fondova. pa tko će tome stati u kraj? Kako se može to komparirati uopće? Ili ugovoreni projekti u 2013., a ne kaže se kada su oni mogli biti ugovoreni, jesu li oni trebali biti ugovoreni možda 2010.godine? ili povučena sredstva u 2013., a pokojim ugovorenim projektima su povučena? Po onima iz 2010. ili 2011.nisu sigurno po ovima iz 2013. To je namjerno napravljeno da se ne bi moglo razaznati stvarno učinkovitost hrvatske Vlade po pitanju korištenja fondova Dinko (HDSSB)** Znate šta ja kao i ostali kolege zaista se nastojimo temeljito pripremiti. Ovaj dokument od 127 stranica ja sam tri puta morao pročitati kako bi nešto, kao da se za ispit spremaš,da bi nešto i to svaku treću stranicu po dva puta da razumijem šta je pisac htio reći. A onda kada sam krenuo u kontrolu još i nekih podataka, spomenuo sam vam samo tu tablicu na 123.tranici, tablicu 50. I što je još gore piše da se radi o podacima koje smo mi poslali Europskoj komisiji glavni prioriteti ulaganja u fondove europskih strukturnih instrumenata, za razdoblje 2014.-2020.opisani u partnerskom sporazumu, a zbroj ne valja. Pa smijat će nam se u Bruxellesu, a toliko o izvješću. Ja sada ukazujem ovo je možda popravljivo, možda je tamo točno ali ovdje nije točno. Nije 10 milijardi i 76 nego 10 milijardi i 40 ako baš hoćete točno kada zbrojite sve. Ali sada ovako, kamate, odlično pitanje o kojem niko ne govori. Mi govorimo imamo sredstva gdje će Europa sudjelovati iz fondova sa 70, 80 zavisi koliko posto u … a za naš udio da bismo digli moramo podići kredit, e ali kamate kamate koje ćemo platiti na taj kredit nisu prihvatljiv trošak u tome. Europa to ne prizna, to ide na teret nas samih. Tu je država trebala podmetnut leđa i reći vama općinama, gradovima, županijama mi ćemo ako ništa drugo pomoći da sufinanciramo kamatu koju morate podići kod banke da imate za svoj udio. I gospodin Puljiz je bio na predstavljanju, nažalost njega se stalno gurne da se bori sa vjetrenjačama

Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Kolega Burić, podržavam vašu raspravu koju ste imali u ime kluba, govorili ste o pogreškama i sustava i Vlade itd., ali niste se dotakli po meni jednog bitnog pitanja, a to su uzroci zašto je kroz ovo proteklo razdoblje došlo do ovoga da smo vrlo malo ili gotovo ništa povukli sredstva iz EU. Po meni da bi se neki posao bio on složen ili manje složen napravio uspješno da je bitna dobra priprema. Mi kao država nismo imali dobru pripremu, a poglavito one male općine, mali gradovi nisu imali stručne ljude kako bi napravili projekte. Morali su to nekome platiti. A kako se taj posao radi, trebali smo koristiti iskustva onih zemalja koja su pristupala EU koristiti njihova iskustva i takav stručnjak po meni ne pita se koliko košta. Njega treba platiti, educirati naše ljude da spremno dočekamo posao koji nas je čekao. Pitam vas kolege koji ste čelnici općina, gradova, županija tko vam je pomogao? Meni dok sam bio čelnik dolje nitko, kako sam se snašao tako je bilo. A centralna država je morala preko županija i većih gradova pomoći onim malim koji nemaju stručne kadrove na terenu da se taj posao odradi i preko županija da se projekti kandidiraju. Hvala. Dinko (HDSSB)** Da li je u pitanju uzroci i krivica? Da se ne prepucavamo. Krivicu, ali to je isto istina, krivicu za ovakvo stanje ne snosi samo sadašnja Vlada nego i prethodna Vlada ako ćemo biti do kraja iskreni. Kraj 2011. godine stupila je ova, ja ne aboliram od odgovornosti. Ništa nije napravljeno u ovim godinu, dvije i pol godina, sada koliko je na vlasti, gotovo 3 godine i to ih ne abolira od odgovornosti. Ali kada pričamo o spremnosti za ulazak u Europsku uniju i korištenje fondova tu snosi odgovornost i prethodna Vlada. To ne može nitko reći da nije tako. Od 2004. godine 9 godina smo imali vremena otkada smo započeli sve pa do ulaska u Europsku uniju da se to napravi a znamo šta je bilo, pa tada je bio na vlasti HDZ. Dakle nemojmo sada, ajmo mi kako to popraviti. Pogriješili su jedni, pogriješili i drugi. Idemo popravljati. Činjenica je da kada je u pitanju pomoć, kada su u pitanju administrativni kapaciteti oni koji će pomagati, tako je, tu je Vlada morala i mogla napraviti puno više. Propustila, nije napravila ništa. Evo čak ima više onih koji su otišli i na državnoj razini nego onih koji su ušli. Od 46 otišlo 30 došlo i to morali premjestiti ljude. A kako je tek onda na lokalnoj razini? Mi u recimo Osječko-baranjskoj županiji imamo sreću pa imamo izvrsnu, zaista izvrsnu Regionalnu razvoju agenciju koja pomaže svim općinama i gradovima ali nisu svi te sreće. Ekipirani znaju, prate, trude se i još su na raspolaganju svima. Ali to je karakteristika jedne županije. Zadaća središnje vlasti, Vlade Republike Hrvatske je to omogućiti svim županijama, svim gradovima i svim općinama a na tom planu nije napravljeno ništa. I to ne abolira ovu Vladu od njene odgovornosti a ona je u ovom trenutku najveća.

spomenuli ste interpelaciju hrvatskoj Vladi koju je inicirao HDSSB i tada smo istakli da bruto društveni proizvod grada Zagreba iznosi 130% u odnosu na prosjek Europske Istovremeno sve slavonske županije zajedno dakle imaju prosjek od 34, 35% u odnosu na Europsku uniju. Kada gledamo ovaj kolač tako da kažem za ovaj grafikon, kolač, rasprostranjenosti projekata u Republici Hrvatskoj iz projekata u okviru shema bespovratnih sredstava onda vidimo da je grad Zagreb povukao 27% od tih sredstava a sve slavonske županije zajedno koje imaju isto stanovnika kao grad Zagreb također 27, 28%. To znači da je cijela Slavonija povukla sredstava koliko i grad Zagreb. Točno je da je broj stanovnika isti ali Zagreb je 130% BDP-a Europske unije a Slavonija 34%. Pa kome se tu pomoglo? I na to smo ukazivali kada je bila interpelacija Vladi Republike Hrvatske, ali nas se nije slušalo, bili smo ne znam ni ja što. Točno je i to da iskorištavanje sredstava koja vam stoje na raspolaganju je zapravo indeks sposobnosti i učinkovitosti hrvatske Vlade. da je prosto neprihvatljivo, to je blago rečeno da se u jednoj tablici koja govori na stranici 123. kako ste sami rekli prioriteti ulaganja iz ESI fondova u razdoblju do 2020. godine završava tako da je zbroj netočan i razlika iznosi 36 milijuna eura kao da je 36 milijuna eura nekakva dječja igračka. A to je 250 milijuna kuna. Gdje su nestali tih 250 milijuna kuna u tome izračunu kao da je to ne znam ni ja što? Ili je to nekakva apstrakcija kao što su fondovi apstrakcija za ovu hrvatsku Vladu? ne razumije./…, kolega Grubišić, podsjećate me evo ponovno na doktorsku disertaciju sadašnjeg zamjenika ministra a čiji je mentor njegov sadašnji dakle nadređeni potpredsjednik Vlade i ministar gospodin Grčić. Evo citirati ću još neke konstatacije iz doktorske disertacije dok niti jedan ni drugi nisu bili u Vladi Republike Hrvatske a odnosi se na Slavoniju i Baranju i Zagreb. Prvo, na osnovu promjene relativnog i …/Govornik se ne razumije./… položaja može se zaključiti da su dobitnici u promatranom razdoblju metropolitanska regija grad Zagreb i pojedine primorske županije dok su najveći gubitnici županije sa snažnom industrijskom i poljoprivrednom bazom smješteni u sjeverozapadnoj i istočnoj Hrvatskoj, str. 72, 73. Drugo, premda je slika geografskog razmještaja pobjednika i gubitnika u pogledu rasta nešto složenija nego prema razini razvijenosti ipak se može zaključiti kako se županije u istočnoj Hrvatskoj nalaze u najlošijoj poziciji prema razini i dinamici razvijenosti, str. 73. Usporedba vrijednosti koeficijenta varijacije sa i bez grada Zagreba otkriva kako je, slušajte dobro, upravo brzi rast BDP-a grada Zagreba glavni uzrok za porast regionalnih razlika. To je napisano u doktorskoj disertaciji današnjeg zamjenika ministra na str. 74. I evo zaključno da ne idem dalje, prema stupnju regionalnih razlika mjerenih BDP-om po stanovniku Hrvatska se nalazi na visokom 4.-tom mjestu u usporedbi sa 25 zemalja članica. Stoga se može zaključiti da su regionalne razlike u Hrvatskoj doista izniman društveno gospodarski problem ne samo iz domaće već i iz europske perspektive. A što se dogodilo sa razmišljanjima i stavovima stručnjaka, stručnjaka, ja vas smatram stručnjakom dok niste bili u Vladi i sada kada se postavljeni u Vladi. Što se to u glavi čovjeka dogodi kada sjedne u fotelju ministra ili zamjenika ministra pa da ono što govori i proklamira, na čemu dobiva doktorske titule kasnije preko toga jednostavno poklopi se. Hvala gospođo potpredsjednice Sabora. Pa evo uvaženi kolega, zaista iskreno divljenje vašom brigom i skrblju za vašu Slavoniju ja mislim da u tome smo svi zajedno i slični i ja za svoje Hrvatsko zagorje, ostale kolege kako za Gorski kotar, Liku, Dalmaciju, Primorje. To smo svi siguran sam itekako nam je zajednički interes, ali razlikujemo se u jednoj bitnoj stvari, ma kako smo efikasni u pomoći svojim upravama i mjestima iz kojih dolazimo i tu su strahovite razlike. Prije svega mogu reći da prije svega odgovorni smo mi … svaki saborski zastupnici. Prema tome, ako netko veli da nakon 10 godina ako je negdje na vlasti i njegov kraj još uvijek je zaostao, siromašan, nema perspektive, nema razvojnih programa onda nama tu nitko drugi nije kriv nego onaj tko vodi prije svega tu lokalnu upravu, županiju ili … svoje regije. Ključna stvar je u tome, ono što ste isto vi rekli, da se sam moraš pobrinuti sam za sebe, nitko ti ne bi trebao pomoći i naravno, nitko ništa ne daje besplatno. To moramo shvatiti, … Europska unija će nas naučiti, naučiti da nešto ako želiš dobiti moraš to dobro argumentirati,

prije svega diskusiji odnosno raspravi, nije svejedno … od tih sredstava ćete napravit nogometni stadion ili ćete napraviti jednu poduzetničku zonu. Mi moramo ići u to da stječemo puno kvalitetnije, nove vrijednosti, nova znanja kojima ćemo onda osigurati prije svega i mogućnost razvoja našeg kraja. Kako da riješimo programe i prepreke? Tu bih se spomenuo oko tog dijela, spomenuli ste pretfinanciranje projekata. Pa naravno da neke općine i gradovi ako želiš nešto moraš imati mogućnosti uzeti i kredit. Naravno tu su i kamate, ali pitanje je tko može uzeti danas kredit. Nitko nije kriv nekome čelniku zato što mu je već dugi niz godina njegov grad ili općina u proračunskom minusu i nema reference da dobije kredit. Hvala lijepa. Nansi Tireli, odgovor na repliku. Pitali ste i sad ste rekli, znači mi ispadnemo nesposobni zato što je središnja vlast 20 godina zapostavila Slavoniju i Baranju. Svaka čast, baš vam hvala. Ali kad je u pitanju korištenje fondova Europske unije, ja ću vam reći evo ja sam gradonačelnik jednog malog gradića u Slavoniji i Baranji u kojem se upravo trenutno provode tri projekta iz pretpristupnih fondova. Tri u isto vrijeme, pa se ne smatram nesposobnim. Ali se ne radi o tome da li sam ja ili vi ili bilo tko drugi sposoban, nismo ovdje došli govorit o tome šta tko radi ili koliko je tko sposoban. Generalno ne valja u Slavoniji i Baranji, generalno ne valja. I ne smatram da upravo evo moji kolege i oni koji vode Osječko-baranjsku županiju su dobar primjer kako se trudom i radom može otići gore. Slavonija i Baranja je najsiromašnija zato što su ostale četiri slavonsko-baranjske županije na zadnjem mjestu razvijenosti i za to jednaku krivicu snose i prethodna i ova vlast, jer u one četiri županije na vlasti su se smjenjivale HDZ uglavnom i SDP. Jedina županija u kojoj na vlasti nije već evo 9 godina ni HDZ ni SDP je Osječko-baranjska i sa dna razvijenosti ljestvice je otišla u sredinu. I nismo zadovoljni jer je Slavonija i Baranja nekad bila jedan od najrazvijenijih krajeva Republike Hrvatske. Prema tome, što mi trebamo sada, šutjet i ne tražit? Pa moramo se borit za svoj kraj, pa što ja drugo trebam radit ovdje nego zastupat interese građana koji su me izabrali, mene i moje kolege, a to su građani Slavonije i Baranje i po svaku cijenu branit državne nacionalne interese, hrvatske interese. Pa ništa drugo i ne radimo nego to radimo. I kad progovorimo o tome kako ne valja odnos Vlade iz Republike Hrvatske prema Slavoniji i Baranji onda se jedni i drugi ljutite, umjesto da počnete mijenjat. I točno je to, znači dok ne bude se došlo u poziciju da imaš prilike odlučivat o raspodjeli sredstava, nema sreće za nas. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. U ime Kluba zastupnika SDSS-a kolega Mile Horvat. Izvolite kolega. Pozdravljam gospodina zamjenika ministra Jakšu Puljiza, kolegice i kolege. Izvještaji po nekakvom našoj inerciji ovdje na raspravama postaju rutinska stvar, dakle mi raspravljamo o izvještajima od prije godinu ili dvije dana i ne bi bilo dobro kad bi ovaj izvještaj bio rutinska stvar, onda nešto po meni nije u redu jer ovaj tekst koji je ovdje prezentiran treba dobro izanalizirati i iz toga izvući i nekakve i nekakve zaključke i nekakve smjernice kako sljedeći period do 2020. godine treba raditi kako ova priča, ova zabluda o europskim fondovima ne bi uistinu bila zabluda. A potpuno se slažem sa kolegama koji su rekli da su to bila velika obećanja. Stekao se dojam, stvorila se atmosfera da sve što god nismo dobro uradili sve će to bit riješeno kad uđemo u Europsku uniju, a one jedinice lokalne samouprave koje su na nekakvoj životnoj egzistenciji samoodrživosti njima će biti sve bolje riješena, ta činjenica će biti otklonjena onog trenutka kad uđemo u Europsku uniju. Fondovi će to sve riješiti. I onda dolazimo do ovakvog karaktera rasprave gdje analiziramo zadnju godinu pretpristupnih fondova i kažemo ne, to nije tako, ima mnogo grešaka. Pa naravno da ima grešaka, naravno da ima grešaka, naravno da se gotovo nije ozbiljno radilo na tom poslu. Ja ne mogu reći da se ništa nije radilo, uostalom postoje podaci, kažu da se nešto sredstava povuklo. Međutim, nije to onaj nivo očekivanoga koje je narod, koje je nacija odnosno koji su privrednici očekivali od cijele investicije 4 milijarde uloženog koliko ćemo dobiti. I zato ja ne mislim da treba amnestirati tu nikoga, dakle imamo ovoga trenutka aktualnu vlast koja nam prezentira stanje u 2013., međutim prije toga je trebalo nešto urediti i to je trebao biti jedan posao u kontinuitetu, dakle da posao jedne vlasti nastavi sadašnja vlast, u novim okolnostima uradi nove činjenice. Bojim se da ona prethodna nije shvatila posao ozbiljno, a bojim se da ni ova sadašnja to ne radi ozbiljno. Ja neću kritikovati, neću biti rezolutan kao što je bio moj kolega, kritikovati cijeli rad određenih institucija oko europskih fondova. Ali ću reći ponešto, činjenica više na bazi nekakvih iskustava sa terena sa namjere da kažemo hajdemo stvari posložiti na način da se otklone ove prepreke i da stvarno idemo putem onih zemalja koji mogu reći da su se okoristile oko europskih fondova. Već je stara teza da su Poljaci u tome šampioni, već je stara teza zašto ne koristimo njihova iskustva. Pitanje da li je to moguće u našim okolnostima. I ja ne bih tu stvar vezao niti za jednu zemlju. Mi imamo dovoljno kapaciteta da stvar uredimo sami. Nekoliko samo primjera. Dakle, govorimo između ostalog o komponenti prekogranične suradnje. Ovdje smo vidjeli da smo imali modele, programe prekogranične suradnje sa državama članicama EU i sa onima koje nisu članice EU. Naravno, po nekakvoj inerciji mi smo više radili sa državama članicama, ali nismo rekli da su to nepovoljniji uvjeti. Dakle, sa državama članicama na primjer sa Mađarskom koja je bila daleko administrativno pripremljenija za ovaj posao jer je treći poziv za natječaj bio odrađen, provedba projekata je išla vrlo brzo u u skraćenoj proceduri. Međutim, mi smo u tom cijelom poslu morali imati učešće od 100% vlastitih sredstava i to nismo rekli. S druge strane programi prekogranične suradnje sa zemljama koje nisu članice EU kao što su Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija imali su puno povoljnije uvjete za nas. To su bila bespovratna sredstva u iznosu od 80%. I mi smo dakle išli slabije prema tim programima, to smo neozbiljnije shvatili, nismo čak ni otvorili treće natječaje, sporazume na te natječaje nismo potpisali,

smo mogli po tom osnovu dobiti. Mi smo se odlučili na varijantu da damo sto posto vlastitog učešća. Dakle, to je jedan primjer kako stvari treba možda drugačije posložiti. Isto tako, ovdje nam je ukazano kako Mađarska se priprema za ovaj posao, pa se kaže da je pri Uredu premijera u Mađarskoj je formiran, formirano je tijelo, upravljačko tijelo koje je davalo podršku tim programima na nacionalnoj razini. Znači oni su maksimalno ozbiljno ušli u taj posao. Oni su pri Uredu predsjednika formirali jednu ekipu koja je koordinirala nacionalni nivo, nacionalni nivo ovoga posla. Mi to naravno nismo uradili. Zašto nismo uradili ja sad ne bih o tome. Ruralni razvoj je vrlo interesantan za nas iz područja Slavonije i Baranje, dakle naročito područja posebne državne skrbi gdje vidimo da su IPARD program koji su bili potencijalni korisnici. Ja bih da ne čitam sad to na stranici 105. postavio sam jedno pitanje gdje su tu OPG-i? Dakle, u ovim mjerama OPG-i nisu mogli učestvovati. U mjeri 103 mogu kandidirati svi osim OPG, osim 100 i nešto hiljada OPG-a koji pritom zapošljavaju 200 hiljada ljudi. Da li je to bilo ograničenje Europske komisije ili je to nacionalna komponenta rekla tko može učestvovati u tim projektima. Ja se bojim da je to rekla nacionalna komponenta. Naravno da je nedostatak strategije ovdje vrlo vidljiv i isto tako posebno nedostatak operativnih programa da bi se cijela ta stvar mogla onda implementirati. Vidimo da je Agenciji za plaćanje u poljoprivredi pristiglo hiljadu i 188 prijava, a da je od toga isplaćeno ukupno 184 projekta, znači 10% od onoga što je kandidirano. Da ne ulazim sad u neke podatke koji su svima dostupni. Ja ću reći generalno šta smo mi po jedinicama lokalne samouprave zaključili šta su to, koji su to elementi koje trebamo otkloniti kako bi stvarno mi konzumirali ova sredstva iz EU Zaključak je da je nedovoljan broj zaposlenih pa samim time i stručnih osoba sa znanjima i vještinama potrebnim za pripremu tih projekata po jedinicama lokalne samouprave, jer osnovni nukleus je ipak općina, odnosno jedinica lokalne samouprave oko oko koje se organizira kompletan život. I oni su u stvari i najinteresantniji konzumenti tih projekata. Mali je broj zaposlenih u općinama koji zbog opsega redovnih poslova mogu a njihov, dakle mogu raditi taj posao i to onda izlazi iz okvira nekakvih njihovih redovnih zaduženja i ljudi jednostavno se ne žele tim poslovima baviti. Osnovna stvar je da su proračuni jedinica lokalnih samouprava ograničeni. Ta raspoloživa masa financijskih sredstava se troši u većini općina preko, dakle podatak kaže preko 2 stotine općina naših nemaju kapacitet da razmišljaju uopće o ovim stvarima, jer osnovne stvari troše, odnosno svoja proračunska sredstva troše na egzistenciju same lokalne samouprave, na plaće itd. tako da oni nemaju nekakvo posebno financijsko motiviranje za izradu projekata. su i spremni pripremiti i izdvojiti određena sredstva, jer na kraju to su i standardi, standardne metodologije i to je dio uvriježene procedure kad se planiraju infrastrukturni radovi, odnosno kapitalne investicije. I oni izvuku nešto minimalno sredstava za te stvari. Međutim, stvari znatno zapinju kad se možda počne i razmišljati o pripremi te dokumentacije za sufinanciranje iz EU fondova, jer ne postoji mogućnost predfinanciranja u lokalnoj samoupravi. I to je ključna stvar. Slažem se sa kolegom Burićem da bi trebalo razmišljati i o subvenciji određenih kamata, iako je mali broj onih lokalnih samouprava koji su toliko bonitetni da se mogu kreditno zadužiti kako bi isfinancirali ovakve projekte. Ali i za taj mali broj lokalnih samouprava mislimo da je vrlo bitno da se onda bar na neki način potpomogne kroz sufinanciranje tih kamatnih stopa na takvu vrstu kredita. HBOR ima, nominalno ima kreditne linije za takvu namjenu. Međutim, procedure kod HBOR-a su vrlo opsežne i elementi osiguranja kod HBOR-a su skupi, gotovo neisplativi za ulazak u takav aranžman. Stoga mislimo da je ovo jedna od ključnih stvari o kojima treba voditi računa, to smo rekli i u prethodnim raspravama. Država bi trebala formirati neku vrstu fonda iz kojeg bi se onda vršilo predfinanciranje kvalitetno odabranih programa, naročito jedinica lokalne samouprave. Županije u nekim situacijama i sudjeluju jednim dijelom u sufinanciranju takvih troškova, međutim imamo situacija da je to često onda i pretpostavka određeno političko lobiranje, odnosno sufinancira se onaj dio lokalnih samouprava koje su u toj političkoj opciji ili bliski, a oni drugi ne. Prema tome, to nije dobra metoda ali je to nešto što je što je karakteristično na terenu. Imamo primjer Općine Erdut koja je jedna od kvalitetnijih odnosno ažurnijih i boljih općina na istoku Slavonije koja se može pohvaliti sa velikim postotkom realizacije fondova iz EU. Međutim, oni vrlo jasno kažu vlastito učešće je ključna prepreka za efikasnost. Kad bi htjeli realizirati nekakav projekt koji je vrijedan 5 milijuna kuna oni sa 25% vlastitog učešća moraju u proračunu osigurati milijun kuna. I tu jednostavno sva priča prestaje. Oni te novce nemaju i istina Ministarstvo regionalnog razvoja im je prošle godine interventno uskočilo sa takvim jednim primjerom. Dakle, ne možemo reći da je vlast indolentna prema tom problemu ali to nije način. Dakle, to je pojedinačni slučaj i trebalo bi tu stvoriti jedan obrazac kako bi se interveniralo u tim slučajevima. Isto tako oni ističu da su problem i kratki rokovi, a isto tako je problem ono o čemu mi nismo dosad govorili, a to su nesređeni imovinsko-pravni odnosi pogotovo u tim jedinicama. Jer vi, gruntovnica znamo do kog nivoa sređenosti je, katastar znamo kako nam izgleda danas i kad i kad vi nemate sređene imovinsko-pravne odnose ne možete očekivati da ćete onda moći kvalitetno završavati i ove stvari. isto tako ono što je uočeno kao generalni problem koje bi trebalo ministarstvo na neki način da ažurira jeste nedostatak baze podataka. Iskustva govore da podataka o korištenim sredstvima nema na jednom mjestu, dakle ne postoji baza, vode se na raznim ministarstvima i vode se u raznim ministarstvima po različitim kriterijima što naravno nije dobro. Zato mislimo da je ovo jedno tehničko pitanje i da se stvar može uraditi vrlo efikasno na način da se ustroji jedna baza podataka iskorištenosti svih projekata kako bi se onda moglo, kako bi se ti podaci mogli jedinstveno koristiti. bez nekakve osude ali činjenica jeste da sam uvodni podatak kaže da smo mi do 12. mjeseca 2013. godine Europska komisija je na račun Nacionalnog fonda doznačila iznos od 53 milijuna eura, što je 12,80% od mogućih 418 milijuna eura. Dakle, taj podatak sam za sebe govori koliko je toga urađeno. Kažem, nismo skloni da tražimo krivca, nismo skloni da upiremo prstom i da budemo rezolutni u ocjenama. Mislim da je ovo rezultat jednog niza u u kontinuitetu neodrađenih poslova unazad 10-ak godina. I bilo bi dobro kad bi se ovo izanaliziralo i kada bi naredni period do 2020. godine bio postavka prema tome generalno sa nivoa države pa onda na županijski nivo i do jedinica lokalne samouprave kad bi bila puno ozbiljnija. Đuro Popijač, replika. i tko snosi kakvu krivicu. Pa ja bih samo htio podsjetiti recimo za zadnje dvije godine neke prošle Vlade da su završeni pregovori. A pregovori su mogli biti završeni samo ako su se ispoštovali i proveli određeni uvjeti odnosno U zadnje dvije godine dakle tog mandata je otvoreno i zatvoreno 31 poglavlje i to bez kvalitetne administracije, bez timova stotina pa možda i tisuća ljudi koji su godinama na tome radili se to ne bi uspjelo napraviti. između ostalog da nisu bili pripremljeni timovi i za povlačenje sredstava iz pretpristupnih fondova ta poglavlja koja to tretiraju se ne bi uspjela zatvoriti i mi ne bi ušli u EU. međutim, što se dogodilo? Dolaskom nove vlasti stotine novih ljudi je došlo koji veze sa vezom o tim poslovima nisu imali. Totalno se promijenila struktura te organizacije koja je dosada i dotada radila te poslove i naravno da se dogodila blokada. Naravno da ta Vlada tri godine nije uspjela poslati prihvatljive nacionalne dokumente u EU na osnovu kojih bi se mogli raditi projekti. Zašto? Zato što se rasturila čitava kadrovska infrastruktura koja je godinama pripremana i stotine ljudi su otišli u konzultante iz te administracije. I dok se ti novi ne nauče naravno da će to biti veliki problem. To je taj rastureni kapacitet administracije koja je stvarana godinama, koja je jednostavno pometena dolaskom nove vlasti. I ovo je posljedica. Hvala. **Horvat, Mile (SDSS)** U dijelu, uvaženi kolega Popijač, u dijelu konstatacije da je došlo do kadrovskog osipanja dolaskom nove vlasti u određenim strukturama koje su bile zadužene za ovaj projekt to se slažem. Između ostaloga mislim da je bilo puno isplativije ići u privatne konzultantske kuće i baviti se time nego biti činovnik za nekakvu za nekakvu plaću u ministarstvima. I to je isto jedan od razloga zašto imamo kadrovski deficit u tom djelu. Međutim, ne možemo stvar presjeći i reći do 2012. smo radili dobro, od 2012. sad više ništa ne valja i ništa nije urađeno. Ja nisam sklon takvim oštrim ocjenama, takvim oštrim rezovima. Mislim da je to posao koji se trebao raditi u kontinuitetu jer ovo programsko razdoblje je sedmogodišnje. Kao što se završava 2013., tako i sedmogodišnje do 2020. I vidjet ćemo kako će sljedeće vlasti se ponašati u novom sedmogodišnjem razdoblju. opet kažem ovo stanje sad apsolutno nema amnestira i sve prethodne vlasti koje su trebale sudjelovati u kvalitetnijoj pripremi do 2013. Godine. U ime Kluba zastupnika DC-a novog vala i Narodne stranke reformista Petar Baranović. Izvolite kolega. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice Sabora. Uvaženi gospodine zamjeniče ministra, dame i gospodo u ime kluba DC-a novog vala i Narodne stranke reformisti prije nego što krenem na samu temu priključit ću se nekim razmišljanjima izrečenim jutros kad je u pitanje prisustvo ministara u ovoj sabornici. Naime, kako vrijeme odmiče u ovom mandatu tako tu čast da nama se gospoda ministri ukažu imamo sve rjeđe i rjeđe. To posebno bode u oči kad su na dnevnom redu ovako bitne teme. A izvješće o korištenju europskih fondova za određeni period je jedan od dokumenata koji nam kazuje u kakvom smo stanju, kakvi su trendovi vezani uz vrlo bitno poglavlje, vrlo bitnu temu zapravo uz nešto što je od vitalnog interesa za razvoj ovog društva u svim njegovim segmentima, a jednako tako i u financijskom kontekstu i za financijsku stabilnost zemlje koja nije baš sjajna. U ovom izvješću je sistematski prikazano, doduše ne prema kriterijima nekih kolega dovoljno detaljno, sve ono što se veže uz korištenje pojedinih programa europskih fondova u navedenom periodu. Ja ću se u ime kluba osvrnuti samo na neke pojedinačne slučajeve. Ono što je razvidno iz ovog izvješća to je da razina iskoristivosti onog što nam je bilo na raspolaganju još uvijek nije dovedena na onu razinu koja bi bila prihvatljiva za Hrvatsku. Jako je loše što se dovodimo u situaciju, posebno kad uzmemo i onaj detalj koji je kolega Marić čini mi se apostrofirao, da za participiranje nacionalne komponente, za financiranje ovih projekata, ulaska u ove projekte Hrvatska mora često dizati kredite koji su opterećeni kamatom pa je naš ukupni iznos i veći. Jako je zabrinjavajuće da nam je trenutka članarina toliko visoka da mi zapravo de facto nismo uspjeli izbiti ono što smo u ovom periodu ubacili u proračun EU. To je nešto što je apsolutno neprihvatljivo. Razlozi zašto nismo dovoljno dobro koristili fondove, naravno ne leže i ne želim uopće da se to pomisli, isključivo ne leže u kvaliteti rada ove Vlade, oni su korjenitiji i sežu unatrag zadnjih desetak godina od kad se Hrvatska trebala ozbiljno pripremiti za ovaj posao. E sad, zašto to nismo napravili je zapravo jednako bitno i u budućem periodu koji je ispred nas, pa ću iskoristiti ovo izlaganje da ukažem na nekoliko stvari koje bi trebali kako država i kao sustav korigirati da bi bili efikasniji, ekspeditivniji u ovom vrlo bitnom poslu. Navest ću neke primjere, u ovom izvješću se vidi koja je razina iskoristivosti europskih fondova kad je u pitanju zbrinjavanje otpada odnosno formiranje regionalnih centara za zbrinjavanja otpada. Šibenik je u tome prednjačio pa smo mi svoj dio na zadovoljstvo ovdje nazočnog kolege i moje osobno napravili, još su dva regionalna centra u ovom dokumentu gdje su ostali. Odgovor na pitanje možda leži u činjenici koja se zove prostorni planovi. Bitan moment u realizaciji projekata je usklađenost projekata sa prostornim planovima, odnosno ekspeditivnost sustava koji donosi prostorne planove, sposobnost da ih ažuriramo i korigiramo s obzirom na interese projekata i povlačenja sredstava. Drugi bitni detalj je financijska spremnost jedinica lokalne samouprave da uopće participiraju u europskim projektima. I tu se vraćamo na jedno pitanje koje često kao zastupnik apostrofiram u svojim raspravama, to je jednakost građana u ovom društvu. Da li građani koji žive u primjerice Gračacu, Lici, Donjem Lapcu, Lovincu, Otočcu, u mojoj dalmatinskoj zagori na jugu Hrvatske, u Slavoniji, u Lici imaju jednaku šansu da im se popravi kvaliteta života, povlačenje ovih sredstava, da im se poprave uvjeti poduzetništva, povlačenje novih sredstava sa građanima koji žive i egzistiraju u više razvijenim sredinama kao što su urbani, veliki centri poput Splita, Zagreba ili nekih dalmatinskih gradova ili nekih većih gradova, pa recimo i na sjeverozapadu Hrvatske. Iz tog razloga smo još prije formiranja stranke uputili u saborsku proceduru zakon, prijedlog zakona kojim bi se trebalo osigurati financiranje europskih projekata iz državnog proračuna za one jedinice lokalne samouprave, općine i gradove koji nisu financijski spremi da participiraju u značajnim projektima iz europskih fondova. Kako npr. jedna općina koja ima 4 milijuna kuna proračun i nema ni za podmiriti troškove javne rasvjete ili one elementarne troškove grijanja u dječjem vrtiću ili ne znam. Na koji način ćemo očekivati od njega da se ona pripremi, i projektnu dokumentaciju, plati konzultante, a na kraju krajeva i plati svoj dio učešća za povlačenje sredstava. Nemoguća misija. Iz tog razloga Narodna stranka reformisti je uputila, naglašavam, prijedlog zakona koji bi trebao riješiti to pitanje, on nažalost do danas nije uvršten ni u dnevni red što ponajbolje svjedoči koliko smo mi ozbiljni kada su u pitanju ove teme, generalno kao politika. Pitanje međuresorne suradnje, kolega Kajin se referirao na korištenje sredstava iz europskog ribarskog fonda za period 2007. – 2013., ponešto znam od toga. Pa je naveo trajnu i privremenu obustavu ribolova, trajnu obustavu ribolova koju zovemo popularno anglosaksonskim terminom, scraping, hrvatski rečeno radi se o rezanju brodova i povlačenju iz upotrebe i čisto vama za informaciju, to je potpuno opravdan program. Imamo previše brodova u odnosu na biološke resurse. I treća stvar je ulaganje u postojeće kapaciteti u marikulturi, ovo je bitno. Jedan slikoviti primjer koliko smo organizirani kad je u pitanju povlačenje ove love u postojeće kapacitete. Zašto? Jer ne postoje adekvatna međuresorna suradnja i donose se strateški dokumenti, bitni dokumenti, koji … jedan s drugim. A u konkretnom slučaju radi se o ekološkoj mreži natura 2000 gdje smo mi Hrvati bili veći katolici od Pape. Pa smo fino kroz tu mrežu zatvorili vrata razvoju marikulture u Hrvatskoj i kad iskoristimo sve postojeće lokalitete, ostat će dio sredstava iz europskih fondova neiskorišteno i dokotrljat ćemo se do nekih 10-ak, 12 tisuća tona brancina i orade u kaveznom uzgoju, a naglašavam još jedanput, samo Grčka radi 150 tisuća tona i to Grčka koju smo mi prije 30 godina učili kako se … orada i brancin. Vrlo slikovit primjer kako sami sebi zatvaramo vrata. I u konačnici ono što je najbitnije i to je spomenuto kod prethodnih govornika, ja ću malo to detaljnije razraditi, pitanje vlasništva bez kojeg se naravno ne može ništa napraviti, koje kad je u pitanju isključivo vlasništvo na kopnenom dijelu, pitanje je i zemljišnih knjiga i katastra, sporosti administracije, naše sporosti u donošenju, odnosno i sporosti izvršne vlasti u donošenju određenih odluka koje su bitne, jesmo li ustanovili kao princip stvar hitnosti rješavanja imovinsko pravnih odnosa u pravnom sustavu RH kad je u pitanju korištenje europskih fondova? Da li je takav naputak dan državnim institucijama? Da li su se napravile promjene u pravilnicima da se jasno napiše da je svaka državna institucija koja mora … dokument sa kompletiranja projekte dokumentacija potrebne za povlačenje europskih sredstava ima obavezu dati prioritet takvom zahtjevu. Mislim da to nismo napravili. Bit ću izuzetno sretan ako me odgovorni s takvih institucija demantiraju pa kažu, da, imamo to. Katastar ima imperativ hitnosti, izdat papir i riješiti problem. Sud ima imperativ hitnosti, ako je u pitanju nominiranje za europski projekt. Rješenja su vrlo jednostavna, samo treba imat u životu hrabrosti donositi odluke i imati onu karakteristiku igrača, šaku vrhunskih igrača da predviđate malo više od jednog poteza ako hoćete biti velemajstor. Ako nećete biti velemajstor, nemojte se hvatati toga. Usklađenost strateških dokumenata i da li smo donijeli sve strateške dokumente da bi mogli povlačiti sukladno osnovnim načelima funkcioniranja europskih fondova maksimum, jedno otvoreno pitanje također. U svakom slučaju, ova rasprava danas bi trebala svima nama, a posebno komponentama izvršne vlasti, ministarstvima i resorima biti puno interesantnija. Sadržaj ovog dokumenta i zaključci koji se iz njega mogu izvući bi trebali biti puno važniji u kontekstu uviđanja grešaka i hitnih korekcija u sustavu da bi postigli efikasnost jer ispred nas je ograničeni period od nekoliko godina u kojima ćemo moći povlačiti intenzivnija sredstva. Ispred nas je zadatak da pokušamo tih desetak milijardi eura koje su previđene po raznim programima povući, mada kad gledate i te programe, naravno da su oni u jednom dijelu apsolutno nama interesantni, prioritetni. U jednom dijelu bi voljeli da su nam dali za bilo što drugo, a ne za to što piše unutra. Pa kad je već tomu tako, a imamo obavezu uplaćivanja svog financijskog udjela članarine u europski proračun, onda se bar potrudimo da tih 10 milijardi iskoristimo brže, kvalitetnije, potpunije, nego što smo to radili kad je u pitanju korištenje pretpristupnih fondova jer ako nam i pristupni, odnosno strukturni, kohezijski fondovi prođu na jednak ili sličan način kao i pretpristupni, onda se bojim da nam se crno piše. Ovo izvješće će klub DC-a Novog Vala i reformista podržati. Hvala lijepa na pažnji. **Bubalo, Krešimir (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolega Baranoviću, spominjali ste prostorne planove i da su ograničenja za europske fondove. Pa upravo to i je jedan od ograničenja, ali isto tako i sam sam se suočio na projektu Osijek kad je trebalo izglasati 386 čestica da bi mogli ići u realizaciju projekta. Prema tome upravo ubrzavanje procedura i prostornih planova, ali i ono što nam se događa u postupcima jel vi imate rok N plus izvršenje projekta, ali najveći problem u ovom trenutku vam je upravo provođenje natječaja i tu treba ubrzati proces jel ako ne izvršite europski projekat u datom roku vi plaćate penale. Ali i ono što nam se događa u procesu nabave da imate profesionalne žalitelje koji se i dalje profesionalno žale upravo zbog odvjetnika i onoga svega što se događa i gubimo vrijeme na nevažnim stvarima i upravo gubimo vrijeme. I bojim se da ćemo u dosta projekata plaćati penale jel nećemo izvršiti projekte koje smo ugovorili u određenom vremenu koje je Europska komisija od nas i očekivala. Prema tome, za ozbiljan projekat potrebna je procedura ali pokušajmo pomoći i drugim zakonskim rješenjima da se te procedure ubrzaju kako bi što prije realizirali europska sredstva i europske projekte koje smo ugovorili. A ono što ponovo ponavljam, učešće dobar dio jedinice lokalne samouprave neće moći isfinancirati i tu ponovo apeliram da ministar Grčić i Lalovac moraju sjesti i pomoći nerazvijenim prostorima. Petar Baranović, odgovor na repliku. suporta centralne države onim jedinice lokalne samouprave koje nisu ni kadrovski ni financijski kondicionirane za ulazak u ovakav posao. Iz tog razloga smo kao stranka uputili u proceduru prijedlog zakona u kojem bi se osigurala sredstva i obaveza države da po određenim kriterijima nekim jedinice lokalne samouprave stane iza leđa, ako mislimo povući pare i ako mislimo ravnomjerno koristeći europske fondove razvijati hrvatsko društvo i sve hrvatske regije. A što se tiče ovog drugog dijela, pitanje natječaja, to ste dobro primijetili da je to jedna od ahilovih peta u realizaciji projekata koja može često i pogubnih konsekvenci i i to je samo jedan od detalja. Na onu drugu stvar koju sam vam apostrofirao, a to je da mora postojati međuresorna suradnja i ukupni pogled na problematiku realizacije europskih projekata i povlačenja sredstava da moramo čitav niz zakona i podzakonskih akata prilagoditi tom imperativu. Jednostavno od davanja ažurnosti o ishodovanju dokumentacije, provođenju određenih postupaka u institucijama pravne države pa i konačno i kada je u pitanju procedura oko javne nabave. Jer smo u mnogo čemu veći katolici od Pape, a to nas skupo košta. Hvala lijepa. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Poštovani zamjeniče, kolegice i kolege. Evo kao zadnji klub puno smo danas toga čuli vezano za ovo izvješće i jedan zaključak koji mi se cijelo vrijeme nameće je jedna izreka koja kaže "Svi smo vjerovali u nadu, a nada se udala". Ovako bi mogli ukratko sažeti ovu našu ovu našu nekakvu nadu vezano za ulazak u EU i korištenja europskih fondova na način koji smo mislili i ovog izvješća na kraju što iz njega možemo iščitavati. Drago mi je što smo danas nekoliko puta čuli ovdje da sve kritike koje su izrečene su izrečene samo s namjerom da probleme odnosno zapreke koje imamo ili smo ih imali do sada detektiramo na kvalitetan način i da dalje nastavimo onako kako bi trebalo. Vrijeme koje je prošlo ne možemo nadoknaditi, jedino što možemo jeste da izvučemo nekakve zaključke. Nažalost, jako veliki broj stručnjaka upozorava i pribojava se da bi Hrvatska mogla biti ispodprosječna zemlja u apsorpciji novaca iz fondova EU zbog kašnjenja u pripremi dokumenata i konkretnih projekata. Još prije 2, 3 godine trebali smo shvatiti da najveće investicije moraju ići u pripremu projekata koji bi se zatim financirali iz fondova EU u razdoblju od 2014.-2020. Mi u 2014.ugovaramo projekte vrijedne oko 500 milijuna eura, a alokacija u 2014.nam je 900 milijuna eura. Dakle postoji velika opasnost da u 2014.ugovorimo za gotovo upola manji iznos od onoga što bi mogli ugovoriti. Koje su to prepreke s kojima se susrećemo u povlačenju sredstava? Dakako ima ih mnogo. Europska komisija najviše nas kritizira na račun strateških dokumenta koji čine temelj za povlačenje sredstava. Na vidljivo dolazi nesposobnost i neznanje prilikom strateškog planiranja i pisanja strateških dokumenata gdje je vidljiv izostanak jasne strategije. I to upozoravamo gotovo svakoga dana u raznoraznim trenucima u raznoraznim trenucima prilikom donošenja određenih strategija ili zakona da ne postoji jasna i ciljana strategija nekakvog dugoročnog razvoja RH gdje bi uistinu svi svi resori se maksimalno uključili i izkoordinirali se na tako dobar način da idemo zajedničkom cilju. Kritike Europske komisije najčešće su upućene na preopćenitost strateških dokumenta koji se ne bave rješavanjem glavnih problema, te široko postavljaju definirane i preopćenite ciljeve i prioritete. I to jeste naš problem, mi idemo jako puno u širinu, pišemo jako puno toga, međutim konkretno sa ciljevima, konkretnim rokovima još uvijek ne znamo napraviti. Danas smo čuli i o problemu stručnog kadra i osposobljavanju. Ono što mene osobno zabrinjava jeste sljedeće. Veliki dio novaca i od pretpristupnih fondova i sada koristi se upravo na osposobljavanje stručnjaka u institucijama koje će dakle provoditi i finalizirati na kraju projekte vezano za dobivanje novaca iz Dakle mi u jednome trenutku apliciramo sa određenim projektom za jačanje administrativnih kapaciteta. Određeni dio novaca iz Europske s tim novcem besplatno dakle, odnosno reći ću besplatno što se tiče našeg proračuna osposobljavamo stručnjake koje nakon godinu ili dvije pustimo da bez problema odu i idu u privatni sektor. S druge strane imamo poduzetnike o kojima smo danas jako malo govorili pa ću ja možda staviti jedan akcenat kratko i na to koji svoje osposobljavanje itekako moraju izfinancirati svojim novcem. Na edukaciju o određenim raspisanim natječajima vezano za projekt Europske unije opet mogu ići najčešće samo djelatnici određenih ili resornih ministarstava, državne uprave ali ne i privatnici, odnosno ne i privatni poduzetnici. Drugi problem koji je u stručnosti kadra definitivno se dogodio premještanjem određenog broja kvalitetnih ljudi najčešće nažalost na niže rangirana radna mjesta. Imali smo ljude koji su dakle na samom početku ušli u pregovore sa Europskom unijom najprije sa pretpristupnim fondovima. Te su osobe u tom nekakvom svom početku određene stvari naučili od europskih kolega, stekli su određena poznanstva i kontakte a onda smo si mi u jednom trenutku dozvolili te osobe maknuti na njihova mjesta, postaviti osobe koje nikada ili vrlo malo su imali doticaja sa bilo kakvim europskim projektima. To nas košta. Ja neću sada u ovom trenutku reći kakva su to može biti bila kadroviranja, ne bih voljela licitirati ali mogu samo reći da mi je izuzetno žao da se takve stvari dešavaju u trenutku dok zagovaramo nekakvo cjeloživotno učenje i usavršavanje pojedinaca da bi s vremenom bili sve produktivniji i sve sposobniji. Imamo županijske razvojne agencije koje su isto tako privlačenjem sredstava iz Europske unije financirali svoj kadar, međutim u samim županijama došli smo do problema što ti ljudi i to smo već u nekoliko navrata upozoravali nisu smatrali za potrebnim da dalje educiraju i usavršavaju djelatnike na lokalnim razinama. Nažalost uvijek je faktor čovjek pa je tako faktor čovjek i u korištenju i povlačenju sredstava iz odnosno fondova koji su nam na raspolaganju i ne možemo očekivati da je svaki načelnik i gradonačelnik najprije osoba koja zna na jednak način kao i netko drugi koristiti fondove, barata sa fondovima i sa natječajima. I zato smo trebali puno, puno ranije županije, odnosno jedinice regionalne samouprave maksimalno iskoristiti da ti ljudi budu na raspolaganju ili educiraju u svakoj općini ako ništa drugo jednu osobu koja bi mogla ako ništa drugo a onda pripremati određenu dokumentaciju za projekat dakle koji bi se kasnije na nivou županije mogao i realizirati. Vraćam se opet ovdje na poduzetnike, donijeli smo nedavno strategiju do 2020. godine i onda opet te iste poduzetnike i koji na kraju krajeva učestvuju u industrijskom razvoju i gospodarskom razvoju Hrvatske što se tiče povlačenja sredstava iz Europskih fondova ostavljamo gotovo same. Mislim da institucije kao što je Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora i trebaju isto tako jačati svoj kadar preko fondova Europske unije i napraviti sve da budu maksimalno na raspolaganju poduzetnicima da ih nauče kako i na koji način pisati planove za dobivanje i povlačenje sredstava kako bi oni bili objektivni i kako bi točno odgovarali na izazove koje raspisani natječaj postavlja ispred njih. Ovako te ljude koji se nadaju da mogu dobiti određeni dio bespovratnih sredstava kako bi ojačali svoje poslovanje opet ostavljamo same. Ni jedinice lokalne samouprave ni regionalne samouprave pa čak ni evo udruženja kojima bi osnovni cilj trebao biti dobrobit poduzetnika i obrtnika ne doprinose maksimalno tome da se ti poduzetnici na neki način educiraju kako bi isplativost i iskoristivost bespovratnih sredstava bila čim veća. Činjenica jeste da novaca u proračunu nema, istina je da smo najveći dio ovih sredstava do sada koristili za infrastrukturalne projekte. S jedne strane govorimo o stranim investitorima, onda tom stranom investitoru dajemo asistenta koji mu je na raspolaganju kako se volimo pohvaliti 24 sata, da bi taj strani investitor mogao dobit i ishodovat sve ono što njemu treba. A dok se borimo za strane investitore zapuštamo i zaboravljamo svoje, naše investitore kojih ima, koji su željni se razvijat, koji su željni ulagat i ako nekome nekome pomoć da dođe do bespovratnih sredstava definitivno tvrdim da su to naši poduzetnici, obrtnici koji itekako drže ovaj naš proračun još koliko toliko na životu. Zaključno, problema imamo, komunikacija je loša ili gotovo nikakva međuresornih ministarstava. Strategiju nekakvog srednjoročnog ili dugoročnog razvoja radimo sami u svom ministarstvu, ne koordiniramo se ni na lokalnom ni na nacionalnom nivou i mislim da je to najveći razlog zbog čega plaćamo ovu cijenu koju plaćamo u smislu da skoro još uvijek više dajemo nego što primamo. Jer kad bismo na ovaj iznos koji smo dali pribrojili uistinu i sve one kamate koje se ovdje nigdje ne spominju, pitanje je kakav bi omjer danog i dobivenog u konačnici bio. Dokle god ne odredimo prioritete i dokle god ne kažemo što nam je to najvažnije u ovom trenutku da bi se i proračuni općina, gradova, županija, a time i državni proračun kvalitetno i bolje punili, mislim da ćemo i sljedeće izvješće koje budemo dobili na klupe, a vezano za iskoristivost fondova Europske unije iščitavati na isti način i da ćemo i dalje upozoravati na iste greške. Obrazujmo ljude, pustimo da ti ljudi koji su se učili nečemu i naučili nešto raditi, svoj posao odrade kvalitetno. U ovom trenutku ne smijemo si dozvolit luksuz da bilo kog stručnjaka, vezano za pisanje projekata i povlačenje novaca europskih fondova izgubimo, a kamoli luksuz da ih po nekoliko godina školujemo a onda da dozvolimo da nam takvi ljudi odu. I ono što stvarno posebno apeliram jeste, ne dozvolimo si mijenjat sposobne ljude novacima, ljudi koji tek prvi put ulaze u to područje jer uspješnost povlačenja europskih fondova uvelike će ovisit na uspješnost funkcioniranja državnog proračuna, a svi smo svjesni da je taj proračun sve tanji i tanji. I uistinu jedino alternativu koju u ovom trenutku imamo jeste to da uspijemo dobiti čim više novaca za ono što smo dali. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica Hvala potpredsjednice Sabora. Uvažena kolegice, apsolutno se slažem s vama s ovom konstatacijom koju ste naveli, a to je da prije svega za i aplikaciju korištenja fondova Europske unije najbitniji su ljudski resursi. Trebamo imati ljude koji znaju ciljeve, koji znaju aplicirati projekte, koji znaju sve one uvjete koje nam definira Europska unija za te programe, koji ih znaju realizirati. Ali ste onda rekli jednu stvar a to je da, naravno postoje mnogi segmenti koji rade na tome i tu su evo županijske razvojne agencije koje su jedan od ključnih momenata, to također moramo priznati, ali ste rekli da ti ljudi koji su prije bili agencije koji su to znali, nisu imali potrebe za daljnje educiranje ljudi. To je malo stvar koja je po meni diskutabilna. Uvijek nešto govorimo, nešto bi netko nama trebao dati. Ne, na nama je da iskoristimo potencijal, da se nametnemo, da budemo proaktivni i da ono naše znanje ili neznanje koje imamo tražimo na onim mjestima na kojima to možemo dobiti. Ima primjera, … smo rekli primjer dobre prakse gdje recimo Agencija za razvoj … županije … koja je izuzetno puno projekata odradila kako samostalno, tako i s nama u gradovima i općinama. Ja sam osobno i u u okviru grada obučili smo preko 12-ak ljudi koji aktivno rade na promociji prije svega i provođenju Europske unije. I tu također se slažem i s vama da nije to samo sad Vlada ili ministri krivi, imamo mnoge segmente, prije svega zaista Gospodarske komore i ostale asocijacije koje su trebale puno aktivnije se uključiti u promoviranju, educiranju ljudi i udruga, asocijacija, a i trgovačkih društava da mogu koristiti ove fondove. To nam je zaista jedna mogućnost svima nama, proaktivnošću da dođemo do znanja da ih možemo koristiti. Hvala lijepa. **Zgrebec, Pa evo kolega drago mi je da se slažemo vezano za i Hrvatsku gospodarsku komoru i svi oni koji su trebali pomoć poduzetnicima, ali ja stvarno često upozoravam na taj problem. Vi kao čelnik jedne jedinice lokalne samouprave možete na drugačiji način komunicirat sa županijom, sa Regionalnom razvojnom agencijom i tražit da vam evo da stručnjake, posudi stručnjake ili na neki drugi način pomogne u realizaciji infrastrukturalnih objekata u vašoj jedinici lokalne samouprave. Ja cijelo vrijeme postavljam pitanje zašto poduzetnik iz bilo koje županije ne bi mogao na isti način koristit tu Regionalnu razvojnu agenciju da ljudi koji su se obrazovali i financirali novcima Europske unije, dakle preko fondova u većini slučajeva jer su razvojne agencije najprije povlačile fondove za sebe i edukaciju svojih ljudi i tek kad su njih naučili onda su počeli raditi druge projekte. Zašto taj poduzetnik ne bi imao ista prava od te Regionalne razvojne agencije tražit uslugu koju tražite i vi? taj projekat ne plaćate iz svoga džepa, dakle eventualno plaćate Razvojnoj agenciji novcem općine ili grada, a poduzetnik tu privilegiju nema iako i on svojim radom, svojim ulaganjima i svojim davanjima financira i jedinicu lokalne samouprave i tu županiju koja jedna i druga pišu projekte. operativni plan razvoja općina i gradova. Svaka općina i grad ga ima i mislim da bismo se ozbiljno trebali pozabaviti tome da u tim operativnim planovima, pogotovo u korištenju sredstava europskih fondova, implementiramo i pojedince. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice, poštovana kolegice. Zagrebali ste možda jednu dobru temu koja bi možda isto u nekom budućem vremenu trebala biti sastavni dio ovakovog izvješća kad ste govorili o regionalnim razvojnim agencijama. Bilo bi vrlo zanimljivo na jednom mjestu dobiti podatke kvalifikacije ljudi, broja ljudi i efikasnosti tih agencija i tih ljudi u poslovima općenito razvoja gospodarstva kao potporne institucije, ali posebno vezano na korištenje sredstava iz EU fondova i angažmana zaposlenih u razvojnim agencijama ili angažiranja od strane agencija razvojnih, razno raznih drugih često i privatnih agencija koje onda rade programe, a agencije razvojne služe kao naručitelji poslova. Ono što na neki način je najbitnije i što ste također dobro konstatirali, rekli je to da nam sustav nije povezan, da smo neorganizirani, da jednostavno zbog te neorganiziranosti često puta ne koristimo ono što bi mogli. I kad govorimo o lokalnim samoupravama i o pomoći države tim lokalnim samoupravama, dakle ima primjera gdje su državne ustanove ili ministarstva itekako puno pomogle. Evo primjera u Križevcima 10 milijuna kuna je uloženo novaca Hrvatskih voda za pripremu projekata za vodovod i odvodnju. Ali to stoji sada, treba raspisati natječaj, treba krenuti dalje izvođenje radova. 2010. godine je napravljen taj ugovor. Ima i dobrih primjera koji su friški, gdje se u vrlo brzom vremenu ne odnosi na 2013., nego na 2014. uspjelo realizirati ovih 7 projekata. To zamjenik ministra zna. Sutra će biti podijeljeni ugovori gdje je također ministarstvo sufinanciralo. Ali tu je bila jedna povezanost. Znači, ta povezanost definitivno mora biti veća i onda se može puno više na tome napraviti, ne bi bilo takovih zastoja. **Zgrebec, Dragica Da, cijelo vrijeme evo kolega Hrg slažemo se u tome da mora koordinacija, najprije koordinacija i dobra volja postojati da se moraju županijske regionalne agencije moraju odgovarati na izazove svake jedinice lokalne samouprave bez obzira koja stranka je na čelu te jedinice lokalne samouprave što je i sada. Nismo to, nisam spomenula, ali definitivno jedan od velikih problema zato što se se gleda pojedinca, a ne gleda se jedinicu lokalne samouprave sa svim onim potrebama koje ona ima. Ja ću vam samo jedan slučaj reći. Recimo, mi smo sad nedavno prije godinu, godinu i nešto počeli pričati o lagovima i osnivanju lagova kao tijela koje može povući jako velika sredstva iz europskih fondova. Međutim, otvara mi se pitanje tko radi sa članovima tih lokalnih akcijskih grupa? Tko njih educira na koji način i kako će povlačit ta svoja sredstva, a znamo da članove laga odnosno strukturu lagova čine između ostalog i jedinice lokalne samouprave, nevladine organizacije, mladi, stari poduzetnici, da postoji dakle određena shema tko sve mora, najprije mora po naputcima EU biti u tim lagovima. I na kraju dolazimo opet do iste priče. Dakle, imamo lag u kome jedinica lokalne samouprave u većini slučajeva najvećim dijelom financira ili predlaže projekte infrastrukturalne projekte a da jednim manjim dijelom ili gotovo nikako ne financiramo ili ne zagovaramo projekte koje bi u ovom trenutku itekako mogli donijeti isto tako dodanu vrijednost, ako ništa drugo u onom dijelu možda boljeg boljeg zapošljavanja u određenim poduzećima. važne su strategije ali važni su i sporazumi. Bojim se da na više mjesta su izostale politike, ali želim vam samo jednu rečenicu pročitati. Iz predstavljanja Nacrta partnerskog sporazuma za programiranje fondova EU za razdoblje 2014., 2020. Imao ga je Matija …/Govornik se ovdje u Hrvatskom saboru. Jedna rečenica, za početak će se pristup temeljiti na paketu mjera usmjerenih na određene ranjive skupine primjerice Romi, Srbi i branitelji Domovinskog rata. Tu se vidi da su izostale politike i onda nas ni ne čudi što se danas događa pred resornim ministarstvom, Ministarstvom hrvatskih branitelja. Prema tome, bitni su sporazumi, bitni su ljudi, bitne su strategije, ali bitna je i jasna politika Republike Hrvastke.

da bimo prema tim prioritetima i prema tim zacrtanim ciljevima mogli onda preusmjeravati sve aktivnosti. Dakle, upozoravamo uistinu dobronamjerno upozoravamo velika većina nas već duže vrijeme da nam nedostaje konkretno vidljiv i jasan cilj kome bimo svi skupa išli. Ovo izvješće sada nam i diskusije koje su se danas vodile idu upravo na tragu toga. Tko je kriv? Da li je kriv onaj prije ili je više kriv ovaj sada? Da li smo prije nešto loše napravili, pa nam se to reflektira sada na loše rezultate i tome slično. Mi moramo, konačno moramo shvatiti da svi zajedno moramo raditi na tome da dođemo do cilja kojeg smo svi zajedno smo si zacrtali. I nema veze tko jeste na vlasti ili tko jeste u trenutku provedbe određene politike zacrtanog cilja, strategije ili neke mjere taj koji će biti odgovoran za provedbu toga ali da svi zajedno znamo da tu želimo stići za godinu, dvije, pet i da svi zajedno radimo na tome da tu doista i dođemo. Ukoliko mi svako malo mijenjamo politike i mijenjamo ciljeve, mijenjamo prioritete koji su nam važniji mi u biti cijelo vrijeme se gubimo. Na kraju potrošimo jako puno novaca, jako puno ljudskih resursa. I dokaz tome je upravo ovo premještanje ljudi koji su naučili neke stvari i koji te stvari tek sada mogu kvalitetno i korisno iskoristiti. Mi ih onda premještamo, stavljamo na njihove pozicije nove i učimo i radimo ispočetka. vi ste se možda dotaknuli ne jedne ključne ali jedne sigurno od najbitnijih stvari koju u ovoj državi nikako da provedemo a to je depolitizacija i profesionalizacija državne uprave. možda i ovo izvješće i sve ovo što se događa sa europskim fondovima govori ono što se ne bi smjelo događati u državnoj upravi, a to je da ljudi koji su i u Ministarstvu financija i u Ministarstvu regionalnog razvoja i u Agenciji za ugovaranje godinama pekli zanat da tako kažem na pretpristupnim fondovima i trebali su preuzeti teret vođenja Hrvatske ka iskorištavanju sredstava EU fondova su posmicani da bi se uhljebili partijski kadrovi koji o tome pojma nisu imali. I zato sa svim procesima kasnimo godinu dana, isključivo zbog toga. Jer ljudi koji su došli ako nešto nisu radili kako će to raditi? Druga stvar, mnogi su nažalost mislili za sredstva iz EU doći će to samo od sebe. Ja se sjećam, mi smo u Ministarstvu financija imali državnog tajnika kojem je isključivo posao bio pretpristupni fondovi i odnosi sa EU, bilo je na desetine sastanaka na koje su pozivani čelnici jedinice lokalne samouprave. Oni koji su redovito dolazili danas imaju sjajne rezultate, oni koji nisu dolazili ni u ovom trenutku nemaju projekte. Dakle, stvar je u tome da Ministarstvo regionalnog razvoja koje je sad preuzelo kompletan posao mora biti inicijator toga, mora biti ti koji će educirati. I što se tiče i obrtničkih i gospodarskih komora pa na kraju krajeva i kad pogledate privatni sektor oni koji su si dali truda, koji su se potrudili, koji nisu mogli doći u Hrvatskoj do novaca kod banaka koje se ponašaju kako se ponašaju krenuli su u ovaj projekat. Težak je, treba skupiti tone papira ali u konačnici su dobili bespovratna sredstva. Ali kažem, depolitizacija i profesionalizacija državne uprave je ključ kamo treba ići i kako treba ići. - Stranka rada)** Ono što nam je definitivno najvažnije da uvedemo to je mjerljiva osobna odgovornost na svim razinama i u svim u svim poslovima koje radimo. Dokle god ne budemo imali odgovorne pojedince za nešto što nije napravljeno uvijek ćemo se vaditi generalno ili na ministarstvo ili na ministra međutim posao će i dalje stajati tu gdje stoji. Ono što je problem, još jednom želim naglasiti, vezano za poduzetništvo jeste taj da česta pogreška kod pisanja projektnih prijava neusklađenost ciljeva i prioritet projekta sa ciljevima i prioritetima natječaja kao i izostanak međusobne povezanosti ciljeva, aktivnosti i rezultata što projekt kao takav čini neizvedivim. Mi smo evo danas čuli jednu informaciju o tisuću i nešto prijavljenih projekata, a prođe negdje oko 10% projekata. To nam je zvono za uzbunu. Dakle, ljudi su utrošili određena financijska sredstva da bi se projekt napravio, 90% projekata ne udovoljava uvjetima raspisanog natječaja i onda ne možemo reći da 90% toga nije dobro, a da samo 10% zna. Moramo raditi uistinu na jačanju kapaciteta, i učiti, svi zajedno moramo učiti kako projekte na koji način, da bi udovoljavali kvalitetno natječajima da bismo onda na kraju mogli biti zadovoljni sa povučenim sredstvima jer za iznos sredstava koje povlačimo uistinu svatko od nas snosi jedan dio odgovornosti. Pojedinačnu raspravu ćemo nastaviti u 15,00 sati. Prva na redu će biti kolegica Martina Dalić. Određujem stanku do 15,00 sati. Hvala